Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, predlagatelj je Vlada koja je podnijela izvješće na temelju članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, i Odbor za regionalni razvoj šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu financija, Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo dozvolite ukratko, odnosno u najkraćim crtama da predstavim izvršenje proračuna, Državnog proračuna za 2009. godinu. Dakle kao što i običaj na početku uvijek nekoliko riječi o makroekonomskom okruženju, odnosno o gospodarskim pokazateljima u 2009. godini, već je dosta puta i u ovoj sabornici a naravno i u javnosti hrvatskoj spominjani ti podaci, međutim naravno da je njih potrebno između ostalih razloga, odnosno na neke od njih ponovno i ukazati, obzirom da oni su dobrim dijelom i uzročno, a naravno i posljedično vezani uz samo izvršenje državnog proračuna. Dakle 2009. godine svi dobro znamo da je zabilježen pad gospodarske aktivnosti od 5,8%. U isto vrijeme od pojedinih pokazatelja koje imaju relativno značajniji učinak i utjecaj na proračun svakako treba spomenuti i pad osobne potrošnje od 8 i pol posto, a isto tako i pad industrijske proizvodnje, odnosno trgovine na malo. Što se tiče naše inozemne razmjene, to je jedna situacija u kojoj smo 2009. godine vidjeli dakle pod kao rezultat i kao plod značajnijeg smanjenja uvoza roba i usluga od pada izvoza istih, mi smo zabilježili 2009. godine zapravo poboljšanje na odnosno na bilanci tekućeg računa platne bilance, tako da je ona nešto i smanjena. U isto vrijeme treba reći naravno da je krajem 2009. godine zabilježeni određeni pritisci na tržištima rada, što je bilo i na neki način i za očekivati, što je bilo zapravo jedna od stvari zašto se tijekom 2009. godine i išlo praktički u tri revizije proračuna, odnosno predlagali smo i usvojena su tri rebalansa proračuna. Dozvolite mi nekoliko riječi oko prihodne strane proračuna. Dakle ukupni prihodi proračuna i poslovanje i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2009. su ostvareni u iznosu od 110,6 milijardi kuna, što je 99,4% plana, dakle plan kada kažem to je dakle onaj plan koji je usvojen u okviru trećeg rebalansa proračuna za 2009. godinu, što znači gotovo u potpunosti izvršenje kako je tada i planirano prije ljeta sjetite se u 7. mjesecu. U odnosu na 2008. godinu ukupni prihodi zabilježili su pad od 4,6% ili 5 i pol milijardi što zapravo nas dovodi na razinu prihoda u nominalnim iznosima na razinu 2007. godine. Prihodi od poreza u 2009. kao najznačajniji prihodi ostvareni su u iznosu od 60,6 milijardi kuna, odnosno za 0,4% više od plana, ali isto tako i za 8,7% manje u odnosu na 2008. godinu. Vi se sjećate da smo predlagali i da je usvojeno zapravo nekoliko i izmjena u samom, kako kažem, na prihodnoj strani proračuna, dakle prije svega kod poreza na dodanu vrijednost treba spomenuti da u 2009. godini je prikupljeno 37,1 milijarda kuna, odnosno 0,6% više od plana, ali isto tako za 10,3% manje u odnosu na 2008. godinu. Uvedeni porez u srpnju, odnosno sa primjenom od kolovoza od posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke ostvareno je ukupno 1,1 milijardu kuna. Što se tiče prihoda po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2 i pol milijarde kuna što čini međugodišnji rast od 5 i pol posto, a on između ostalog je i zbog uvođenja naknada za pružanje usluga pokretnih elektroničkih komunikacija koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 110 milijardi kuna. Što se tiče prihoda od doprinosa, u 2009. oni su ostvareni u iznosu od 40 milijardi kuna što je za 1,7% manje u odnosu na 2008. godinu. Što se tiče rashodne strane proračuna, dakle ukupni rashodi državnog proračuna za 2009. izvršeni su i u ukupnom iznosu od 120,2 milijarde kuna, što je za 0,3% manje od planiranog. Dakle kao što sam maloprije rekao i kod prihoda, tako i rashodna strana proračuna vrlo blizu praktički stopostotnom izvršenju u odnosu na plan, međutim isto tako treba reći u odnosu na 2008. godinu rashodi su veći za 1,6 milijardi kuna. Dozvolite mi prije nego što odem na pojedine rashodne strane, odnosno pojedine komponente rashodne strane proračuna, samo da nabrojim i apostrofiram ključne zapravo kategorije koje su uzrokovali ovo povećanje. Mirovine su u 2009. rasli za 1,6 milijardi kuna, naknade za nezaposlene za 467 milijuna kuna, program zdravstvene skrbi 1,7 milijardi kuna, te troškovi kamata, odnosno financijski rashodi, obzirom na situaciju na međunarodnim a i domaćim financijskim tržištima rast od 440 milijuna kuna. Kada sve to zbrojite dođete do povećanja samo na ove četiri stavke od preko 4 milijarde kuna. Ja sam rekao da su ukupna rashodna strana proračuna zapravo zabilježila rast od 1,6 što znači da su se na ostalim stavkama prije svega na stavkama materijalnih rashoda, subvencija, pomoći, ali i ostalih rashoda zabilježila značajna smanjenja, odnosno uštede. Što se tiče rashoda za zaposlene oni su u 2009. porasli za 4,2%, realizirani su u iznosu od 22 i pol milijarde kuna, ovih 4,2% rasta je prije svega posljedica ona primjene, rasta osnovice za obračun plaća državnih i javnih službenika za prva 4 mjeseca. Dobro se sjećate, vrlo dobro se sjećate da se nakon toga išlo sa smanjenjem plaća, odnosno vraćanjem osnovice na razinu 2008. godine, a i vama kao zastupnicima i ostalim hrvatskim dužnosnicima dakle već nekoliko puta jutros je spomenuto dakle osnovica je smanjena u prvom navratu za 10, a potom još za dodatnih Što se tiče materijalnih rashoda oni su izvršeni za 3,7% manje od plana u odnosu na 2008. to je smanjenje od 511 milijuna kuna. Najveće uštede su učinjene i napravljena na rashodima za materijal i energiju, na tekućem investicijskom održavanju ali i na troškovima službenih putovanja, stručnom usavršavanju zaposlenika, reprezentaciji, promidžbi i Za subvencije u 2009. izdvojeno je ukupno 6,7 milijardi kuna, što je 150 milijuna kuna ili 2,1¸% manje u odnosu na prethodnu godinu i onda dolazimo do stavke koja je po svom obujmu zapravo najznačajnija i najveća u proračunu naknade kućanstvima koje su izvršene u 2009. godini u iznosu od 64 milijarde kuna što čini 99,2% u odnosu na planirana sredstva dakle vrlo blizu planiranom ostvarenju, međutim, u odnosu na 2008. treba svakako apostrofirati da je to povećanje od 3,9 milijardi kuna. Što se tiče nabave nefinancijske imovine odnosno investicije i infrastrukturu izdvojeno je 2,3 milijarde kuna u 2009. godini. Sve ovo što sam spomenuo i rekao dakle prihodna i rashodna strana, ukupni rezultat državnog proračuna za 2009. godinu je manjak od 9,5 milijardi kuna ili 2,9% bruto-domaćeg proizvoda. Tome treba dodati i ono što vi imate na svojim klupama dakle rezultat i ostvarenje pet izvanproračunskih korisnika koji su završili godinu sa malim blagim deficitom od 160 milijuna kuna, ali isto tako treba dodati rezultat ostvarenja jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koji su u 2009. godini nakon blagog suficita u 2008. zabilježili manjak od preko milijardu kuna, točno milijardu i 87 milijuna. deficit opće države, dakle sve ove tri razine vlasti možemo reći je ostvaren u iznosu 3,2% bruto-domaćeg proizvoda. I samo zaključno da kažem, po prvi puta, to ste vjerojatno primijetili, dakle uz godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2009. prilaže se i izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna. I dozvolite samo jednu rečenicu dakle ono što je zapravo sažetak i osnovni zaključak cjelokupna revizija planirana i obavljena na način koji pruža razumno uvjerenje da Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. ne sadrži materijalno značajno pogrešne iskaze, da je sastavljen u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima te da su dosljedno primijenjene odredbe Zakona i propisa koji uređuju proračunska pravila. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo državnom tajniku. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Da. Odbor za financije, kolega Marić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 54. sjednici održanoj 26. svibnja prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju državnog proračuna za 2009. godinu i to kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik Vlade je je istakao osnovne makroekonomske pokazatelje u kojima se izvršavao državni proračun za 2009. godinu i koji su obilježili zapravo 2009. godinu i veliku ekonomsku krizu kao podatke o ukupnim primicima i prihodima i ukupnim rashodima rashodima i izdacima. Istaknuto je da je Vlada Republike Hrvatske intervenirala sa tri rebalansa s time da prva dva bila su usmjerena na smanjenje rashoda a treći je bio usmjeren na povećanje prihoda. U raspravi je iznijeto nekoliko interesantnih mišljenja i zaključaka tako da je posebno izdvojeno mišljenje da se iz ovog Godišnjeg izvješća o izvršenju državnog proračuna razvidno da su predložene mjere za prevladavanje posljedica gospodarske krize bile više usmjerene na punjenje proračuna a manje na poticanje gospodarstva u cjelini. Međutim, isto tako je istaknuto da su prihodi ostvareni s obzirom na otežane uvjete gospodarenja na prisutnost velika gospodarske krize ostvareni na iznimno visokoj razini čak 99,4% godišnjeg plana. Pohvaljeno je i što je po prvi puta uz Godišnje izvješće o izvršenju Državnog proračuna bilo i Izvješće Državnog ureda za reviziju i to se dogodilo uz preporuku SIGME. su sve ili nepravilnosti otklonjene ili su u tijeku otklanjanja i da nije bilo ni jedne upute koja nije ispoštivana ili preporuka primljena. Isto tako u Izvješću je iznijeto mišljenje da u ovim doista jednim otežavajućim uvjetima izvršenja Državnog proračuna lokalne jedinice samouprave nisu donijele niti jednu ozbiljniju mjeru racionalizacije poslovanja. Kao bi pridonijeli izvršenju proračuna. Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova, 6 glasova za, 4 protiv odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Godišnjeg, prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju državnog proračuna za 2009. godinu, a sukladno članku 111. Zakona o proračunu predlaže se Hrvatskom saboru da donese i odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršavanju financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu kao i Hrvatskih cesta, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog fonda za privatizaciju i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega Marić. Odbor za regionalni razvoj, kolega Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora na svojoj 29. sjednici održanoj 26. svibnja 2010. godine, raspravio je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godine koji je Predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. svibnja 2010. godine. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godine Odbor je sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Uvodno izlaganje iznijeli su predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i šumarstva i vodnog gospodarstva te Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja, većina članova Odbora je u raspravi dala potporu donošenju navedenog Izvještaja. Međutim, skrenuta je pozornost na nerazmjer između planiranih i izvršenih proračunskih sredstava za 2009. godinu i to u pojedinim pozicijama razdjela 0,62. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. To se prije svega odnosi na sredstva pomoći iz pretpristupnih programa Tako istaknuto da iako se sredstva pomoći iz pretpristupnih programa Europske unije za konkretne projekte provode kroz više godina treba u narednom periodu u okviru proračunskih sredstava namijenjenih Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva voditi više računa o planiranju ali i o dinamici izvršenja istih. S tim u svezi ukazano je na potrebu što žurnije donošenje Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao osnovnog planskog dokumenta politike regionalnog razvoja koja će biti podloga za realizaciju konkretnih planiranih projekata na regionalnoj razini. Nadalje, većina članova odbora je bez veće rasprave podržala donošenje odluke o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora većinom je glasova 7 za i 4 protiv odlučio predložiti HRvatskom saboru da donese Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu sa svim ostalim pripadajućim odlukama. Hvala lijepo. Odbor za poljoprivredu? Ne. Lokalna samouprava, također nema potrebe. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Već pri donošenje proračuna za 2009. godinu klub SDP-a je imao ozbiljne primjedbe. Primjedbe su se odnosile na to da kada smo već zakoračili duboko u gospodarsku krizu i u Hrvatskoj nije bilo nikakvih antikriznih mjera. Proračun se koncipirao kao da se ništa bitnog u državi i u našem gospodarstvu ne dešava. Ukazivali smo na to da imamo precijenjene prihode. Naravno, sve se to odbijalo, govorilo se da krize nema, barem ne onako da je ona strukturna kriza, nego eventualno neka refleksija financijske tada, svjetske financijske krize koja je već i u Europi definirala kao ne samo financijska nego i gospodarska kriza. Negiralo se i također da su prihodi precijenjeni. Međutim, već početak 2009. godine pokazao je da se proračun ne puni, da bi se na neki način pokazalo da Vlada nešto radi, donesene su u veljači tzv. antirecesijske mjere od kojih su nabrojane 10 bez ikakve razrade, a jedina koja se sa zakašnjenjem realizirala bio je prvi rebalans proračuna kada se prenapuhana prihodovna strana proračuna rebalansom smanjila. O tome da je Hrvatska u dubokoj krizi počelo se govoriti tek sredinom godine kada je došlo do promjene na čelnoj poziciji Vlade. Sadašnja aktualna predsjednica Vlade gospođa Kosor je rekla da smo neke stvari stavljali pod tepih i da je Hrvatska u ozbiljnoj krizi, da je potrebno ići ponovno u rebalans proračuna. I tada smo u nekoliko tjedana dakle unutar mjesec dana imali još dva rebalansa proračuna. Prvi koji je zapravo na simboličan način smanjivao određene rashodovnu stranu, određene troškove koji su ovdje i nabrojeni u samom obrazloženju od reprezentacije putnih troškova i slično, nešto što bi i u godinama kada gospodarstvo napreduje trebalo voditi računa i ne rasipati novac na te stvari. Međutim, drugi rebalans je bio već ozbiljniji jer je on povećavao prihodovnu stranu. Dakle bez nekih anti kriznih mjera, bez mjera koje bi povećavale gospodarski rast, išlo se samo na tzv. konsolidaciju javnih financija na način da se eto djelomično pokuša realizirati visoku rashodovnu stranu, uveli su se novi porezi, uveo se posebni porez na plaće i mirovine, uvele su se nove trošarine i povećao se porez na dodanu vrijednost. Nešto što nijedna zemlja u recesiji i dubokoj gospodarskoj krizi ne radi. Ne povećava poreze pogotovo ne povećava one poreze koji zapravo imaju najveću oscilaciju proračuna. To su porezi na potrošnju, jer smanjenjem kupovne moći, smanjenje potrošnje smanjujete i dalje već ionako smanjenu proizvodnju. Posljedica toga su zabrinjavajući svi makroekonomski pokazatelji u 2009. godini negativni. Vidjet ćete samo je jedan pozitivan zato ću nekoliko njih i nabrojiti. Ali nije samo to problem, makroekonomski pokazatelji koji su bitni kao gospodarski pokazatelji zapravo su u padu i 2010. godini. I sada kada govorimo o tim makroekonomskim podacima ponovit ću samo kratko što je već u ovom uvodnom izlaganju rečeno. Pad BDP-a za 5,8%. On je u najvećoj mjeri rezultira zbog pada potrošnje jer je ona u strukturi BDP-a zapravo i najozbiljniji čimbenik. Što imamo? Imamo pad uvoza od 2,7%, pad izvoza od 16,2%, pad investicija u fiksni kapitala čak 11,8%. A znate što imamo rast? imamo rast? Imamo pad još i osobne potrošnje za 8,5%, a imamo rast jedino državne potrošnje. Ona je simbolična 0,2%, ali zabrinjava da je ona na nekoj razini kojoj je bila i 2008. godine, dok sve druge komponente koje se tiču potrošnje padaju dvocifreno. Industrijska proizvodnja posljedično tome pada za 9,2%, trgovina na malo za čak 15,3%. Posljedica i rast nezaposlenosti evidentirano je 51 tisuću i 90 više nezaposlenih što je čak 21% više. Ali ono što posebno zabrinjava, zabrinjava da je došlo i do značajnog pada zaposlenosti od 3,6% ili kada to preračunate u radna mjesta, to je 56 tisuća i 21 radno mjesto koje je izgubljeno samo u jednoj godini. To posebno zabrinjava iz toga što Hrvatska ima jednu od najmanjih stopa zaposlenosti radno aktivnog stanovništva. Mi se tu krećemo, 2007. godina mislim da su zadnji podaci 57%. Međutim, to je sada nakon ovakvog pada zaposlenosti još i niže možda čak i 55%, a po nekim direktivama zemlje Europske unije da dostignu stopu zaposlenosti aktivnog stanovništva za čak 70%. Neke su tome jako blizu, neke imaju i preko toga zaposlenost. I sada vrlo kratko oko prihoda i rashoda. Već je rečeno da su realizirani u visini od 110,6 milijardi ili su manji za 4,8% u odnosu na godinu ranije. Međutim, šta dominira u tim porezima i zašto će oni i dalje zapravo, u tim prihodima zašto će oni i dalje padati? Zato što dominiraju porezi na potrošnju. Oni iznose 46,5 milijardi kuna u 2009. godini i čine čak 77% ukupnih poreznih prihoda, a to su zapravo najnestabilniji prihodi. Dakle, i ovom odlukom odnosno prihvaćanjem zakona o kojem smo prije nekoliko minuta raspravljali smanjit ćemo kupovnu moć, a to znači da ćemo smanjiti i prilive u proračun jer na toj razini dohotka stanovništvo troši cjelokupni dohodak. Zato mi u klubu mislimo da Hrvatska mora bitno mijenjati i proračunsku politiku i poreznu politiku. U 2009. godini nema efikasnih, a može se slobodno reći čak ni nikakvih antikriznih mjera za gospodarski oporavak već je sve usmjereno na održavanje proračuna. U tri rebalansa nema promjene politike već se usklađuju proračunski prihodi i rashodi, a kad to nije moguće onda se uvode novi porezi koji još značajnije smanjuj potrošnju i nastavno smanjuju proizvodnju. Takva politika znači dugoročnu stagnaciju jer Vlada sve mjere koje donosi usmjerava na stabilizaciju javnih financija umjesto da uz takvu stabilizaciju zapravo izradi program koji će imati za okosnicu gospodarski oporavak koji će nositi nova radna mjesta, veću proizvodnju, veći dohodak stanovništva, gospodarski rast, a posljedica toga će onda biti i više novca i u državnom i u lokalnim proračunima. Dugoročna stabilnost proračunskih prihoda nužno traži promjene u poreznom sustavu koji mora donijeti promjenu strukture poreznih prihoda, rasterećenje cijene rada. Mi ovdje uporno govorimo da treba doći do smanjenja zdravstvenog doprinosa koji se plaća iz dohotka zaposlenih, u zadnje vrijeme i jednog dijela umirovljenika i rasterećenje, oporezivanje dohotka koje će značiti povećanje kupovne moći. To znači smanjenje udjela poreza na potrošnju, a uvođenje odnosno povećanje udjela dugoročno stabilnih imovinskih imovinskih poreza, a vidimo da su prihodi od imovinskih poreza u našem državnom proračunu simbolični koji će tada destimulirati gomilanje imovine koja nije u funkciji gospodarskih aktivnosti već u špekulativnoj funkciji. Rashodi od 120 milijardi su u odnosu na prihode veći za 1,4% u odnosu na 2008. godinu. Uz određena smanjenja u odnosu na originalni proračun koja su posljedica tri rebalansa, rashodi su mogli biti održavani samo uz nova porezna opterećenja, zaduživanje i smanjenje osobnih i mirovinskih izdataka. Imamo smanjenje plaća u 2009. godini i imamo odluku da nećemo usklađivati mirovine. uz ove dodatne poreze na mirovine i one najniže mirovine nisu rasle jer je zakonom utvrđeno da se one neće usklađivati u 2009. godini, a zapravo se tek ove godine vide posljedice dosadašnjeg nečinjenja. Makroekonomski pokazatelji su i dalje u padu, a treba posegnuti i za daljnjim smanjivanjima upravo na stavkama na stavkama za koje se prije samo mjesec dana ili nešto više ovdje u Parlamentu i predsjednica Vlade rekla da se neće dirati, dakle to je dio mirovina o kojima ćemo sutra glasati, zakon o kojem ćemo sutra glasati, određene naknade zaposlenima koje se financiraju iz državnog proračuna, dakle oko božićnica, regresa za godišnji odmor, nekih drugih naknada, određenih socijalnih transfera koji se odnose na zdravstvo o kojima smo jučer raspravljali itd. Ovdje se upravo iz Ministarstva financija, a posebno naš ministar financija vrlo rado govori o deficitu i o niskoj stopi deficita ili udjelu u BDP-u. Međutim, problem deficita u Hrvatskoj je zapravo u činjenici, ne samo u njegovoj visini nego da on proizlazi iz tekuće potrošnje u proračunu, a ne iz investicijske potrošnje koja nema dostatne prihode pa se onda pokriti zaduživanjem. U 2009. godini tako smo se zadužili za milijardu i pol eura što kroz sindicirani kredit, što kroz obveznice i za milijardu i pol dolara, a kamatne stope su sada prilično visoke, između 6,5 i 6,9%. Međutim, kad govorimo oko proračuna ostaju određene dileme i pitanja na koje baš i nemamo odgovor. Pitanje kolika su neplaćena dugovanja proračunskih korisnika, a koja nisu evidentirana kroz rashodovnu stranu i kontinuirano državna revizija kaže da kroz proračun nisu evidentirane sve obveze pa i u ovom izvješću koje je priloženo ovom proračunu za 2009. godinu. Nemamo odgovor koliko od onih 11,5 milijardi kuna koje su evidentirane obveze, a nisu naplaćene jer su poduzeća blokirana, koliko je nenaplativih potraživanja. Koliki je potencijalni deficit u narednim godinama zbog toga što će doći na naplatu jamstva, pogotovo ona koja se odnose na brodogradnju jer se zna da će to u najvećoj mjeri morati se platiti iz državnog proračuna. Zato smo mi ovih dana u SDP-u objavili i neke svoje prijedloge, upravo zato što mislimo da očekivanja iz mjera koje donosi Vlada zapravo neće biti ona koja bi trebala pokrenuti gospodarski rast. Mi smatramo da je potrebno kada se govori o ovom segmentu porezne reforme zapravo smanjiti porezno opterećenje bruto cijene rada kroz smanjenje doprinosa, da treba ukinuti najveći dio ili umanjiti onih 250 nabrojenih neporeznih primanja koja su pobrojana prije gotovo dvije godine, da treba stimulirati konkurentnost, ulagače na način da se stimulira one koji investiraju, dobit u razvoj ili zadržavaju dobit, dakle ne isplaćuju dividendu, da se porezom obuhvate širi krug poreznih obveznika, dakle od poreza na imovinu, kapitalnu dobit itd. To bi onda bile prave mjere koje bi mogle pokrenuti i gospodarski rast. S obzirom da smo imali ozbiljne primjedbe prilikom donošenja proračuna za 2009. godinu, da ništa bitno ni jednim od tri rebalansa nije zapravo promijenjeno. Mi nećemo dati svoj glas niti za Godišnji obračun proračuna. Hvala lijepo.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Za razliku od kluba SDP-a, klub HDZ-a će podržati Prijedlog godišnjeg izvješća izvršenja Državnog proračuna za 2009. godine posebice i zbog toga što moramo naglasiti da nisu nikada bile teže okolnosti, nikad nije bila teža ekonomska situacija i da je u tome doista trebalo i znanja i napora ovu 2009. prevladati. Tri rebalansa, čuli smo da je Vlada intervenirala sa tri rebalansa koja su bila usmjerena i na smanjenje rashoda, ali i na povećanje prihoda. Ova ekonomska kriza došla je iz međunarodnog okružja, iako su financijske malverzacije bile prisutne kroz ekonomsku povijest već odavno ovakav sustavan oblik neodgovornosti dugo nije zabilježen u ekonomskom svijetu. Vršena su istraživanja i procjene u Sjedinjenim Američkim Državama da čak 30% svih likvidacija i stečajeva trgovačkih društava je isključivo posljedica pljačke i zlouporaba i neodgovornosti. Nije ništa drukčija situacija ni u ostalim zemljama koje su doživjele propast i mnogih trgovačkih društava. I u takvim uvjetima, a o tome najbolje pokazuju ovi makro ekonomski pokazatelji o kojima je govorio i državni tajnik, ali i kolegica Zgrebec da su negativni ekonomski pokazatelji bili da je pad BDP-a bio 5,8%, da je industrijska proizvodnja pala za 9,2%, da je izvoz pao 20%, da je uvoz pao 25%, da je poraz bio nezaposlenosti iako moramo naglasiti da je nezaposlenost doista dosegla jednu jednu nepodnošljivu razinu. Ali u ovakvim najtežim uvjetima ona je znatno manja nego iz nekih godina kad nije bilo ekonomske krize. Pa tako samo ću pripomenuti da je bila dvije, tri godine uzastopce i i 350, 380 i 390000 zaposlenih što je znatno više nego danas kad ovakvu krizu ne pozna svijet već dugo. Ovdje su se čuli i prigovori na inozemni dug, pa valja se tu prisjetiti Mastrichtskih uvjeta koji propisuju koliko je poželjno da država ima udio javnog duga u ukupnom bruto domaćem proizvodu. Članice, zemlje članice Europske unije u prosjeku imaju taj udio 70%. Udio javnog duga Republike Hrvatske u bruto domaćem proizvodu je do 35%, a uključujući sva državna jamstva i Hrvatsku banku za obnovu i razvoj ne prelazi opet 50%. posebno otežavajući čimbenik što je vidljivo iz ovog Prijedloga godišnjeg izvješća o izvršenju državnog proračuna je vidljivo da su to bila nepovoljna kretanja na tržištu kapitala i visoka razina kolabilnosti kamatnih stopa. Početak 2009. je bio posebno iznimno težak, jer je tada bila velika nelikvidnost unutar financijskog sustava kad je čak bila zabilježena kamata prekonoćna međubankarska kamata na razini 34%, a prosjek kamatnih stopa novčanog tržišta je iznosio čak 18,63%. I u uvjetima poslije Domovinskog rata najtežima za Hrvatsku poslovne banke, bile su usmjerene isključivo u jednom cilju, a to je ostvarenje što većeg profita, a ne zadržavanje gospodarskog rasta i čak su pristupale selektivno u praćenju određenih programa. U najtežim uvjetima djelatnost od koje Hrvatska skoro pa živi, a to je turizam pojedine banke nisu htjele pratiti tu djelatnost s objašnjenjem da one ne kreditiraju turističku djelatnost. U takvim uvjetima stvarno je trebalo i izići i završiti i ostvariti proračun, a on je ostvaren vidjeli smo prihodi sa 99,4%. Nedavno sam prošli tjedan imao zadovoljstvo voditi Izaslanstvo Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora sabora u francuski Parlament gdje smo nazočili sjednici odbora njihovog za financije i državni proračun kad se raspravljalo o stanjima u Italiji i Hrvatskoj pod posebnom točkom dnevnog reda – stanje ekonomsko u Italiji i posebna točka dnevnog reda stanje ekonomsko u Hrvatskoj. Mi smo jedina država kako je rekao predsjednik odbora francuskog Parlamenta za financije i proračun koja je nazočila sjednici kad se raspravljalo o njoj, pa ću samo impresije prenijeti i ovdje vama. A u izaslanstvu su bili i članovi opozicije i pozicije. Odbor za financije i državni proračun u francuskom Parlamentu čini 48 senatora. Javno su prikazali sve ekonomske pokazatelje u Hrvatskoj i javno su pohvalili stabilnost financijskog sustava u Republici Hrvatskoj. Javno su pohvalili i napredak koji je vidljiv u naporima Vlade. Posebice su naglasili promjenu u pristupu od kada je predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor. Javno su pohvalili isto tako sve reforme koje je Vlada poduzimala. Prenijeli su zadovoljstvo novim paketom mjera koje je Vlada predložila. Isto tako, kazali su da Hrvatska u ekonomskom pogledu je ispunila sve kriterije za ulazak u Europsku uniju i da je najveći razlog preprekama koje se postavljaju u procesu pregovaranja političke prirode, a ne ekonomske. Kazali su da Hrvatska je u financijskom i ekonomskom smislu stabilnija od mnogih zemalja članica Europske unije i nabrojali ih pojedinačno. Kolega Koračević je bio samnom pa …/Ne Kazali su da smo bolji i od Grčke i od Bugarske i od Rumunjske, Litve, Latvije, Estonije, mnogih zemalja, a mišljenje francusko nam je osobno mogu kazati meni vrlo dojmljivo, posebice stoga što je Francuska pokazala da je gospodarska velesila. Ekonomska kriza koja je zahvatila cijeli svijet oni su imali najsnažniji otpor toj krizi, na najučinkovitiji način, imali su pad bruto domaćeg proizvoda samo 1%, a već su izišli iz krize, imaju porast gospodarske aktivnosti. Ali ono što bih osobno volio naglasiti istaknuli dva razloga koja nam mogu zadržati i onemogućavati brži izlazak iz gospodarske krize, a ta dva razloga su kako su naveli nedovoljna razina kreditne aktivnosti poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj i iznimno visoke kamatne stope. To smo čuli u francuskom parlamentu, a to je ono što vrlo često i napominjemo mi sami, da ćemo najveću prepreku u povećanju gospodarske aktivnosti i povećanju bruto domaćeg proizvoda imati u ta dva čimbenika. Zato hrvatska Vlada treba naglasiti je najviše pridonijela stabilnosti financijskog sustava u Republici Hrvatskoj, a što je preduvjet za gospodarski razvoj. Hrvatska Vlada je konkretnim mjerama spasila bankarski sustav u Republici Hrvatskoj i to najviše mjerom da poveća osiguranje štednih depozita sa 100 tisuća na 400 tisuća i time se povećala štednja a da nije do te mjere došlo onda bi došlo i do urušavanja financijskog sustava. A onda s obzirom da je kamatne stope počele su rasti, a u jedno vrijeme usudio bih se kazati i divljati, onda je Vlada Republike Hrvatske predložila i donesena je odluka o smanjenju premije osiguranja koje Državna banka za osiguranje štednih uloga i za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga obračunava poslovnim bankama tako da je sa 0,5% u dva navrata smanjivano i došli smo na 0,32% stope premije osiguranja depozita, kako bi se omogućilo da banke imaju prostora za smanjenje kamatnih stopa, a što banke nisu u u tom smjeru ni djelovale, nego naprotiv jednostrano raskidale ugovore, mijenjali uvjete iz ugovora za već plasirane kreditne plasmane, odobrene kredite, dizali kamatne stope, za novoodobrene povećavali kamatne stope, uvodili nove naknade i povećavali već starije naknade. nakon ovog jednog iznimno dragocjenog podjeljivanja iskustva sa senatorima iz francuskog parlamenta, trebamo i zaključiti i poručiti poslovnim bankama u Hrvatskoj da osim promicanja i respekta prema individualnim interesima trebaju poslovne aktivnosti i podizati što trebaju respektirati i širi društveni interes. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolega Marić. I sada u ime Kluba zastupnika HNS-a kolega zastupnik Zlatko Koračević. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovo izvješće o izvršenju Državnog proračuna u 2009. godini je jedna uobičajena točka sa uobičajenom raspravom i uobičajenim zaključcima i gotovo sigurno sljedeće godine opet ista priča, pa opet ista priča dok se ne desi jedna promjena, koja se zovu izbori, i jedan potpuno drugačiji pristup formiranja proračuna Republike Hrvatske, i trošenje proračuna Republike Hrvatske. Naime činjenica je da kad se donosio proračun za 2009. godinu bila je rasprava u ovom Hrvatskom saboru i činjenica da smo mi iz oporbe vrlo jasno, ne samo mi nego i udruge poslodavaca, gospodarstvo, gotovo svi gotovo svi osim onih interesnih skupina kojima je proračun i dalje omogućavao njihovu rentu, ja ću to nazvati rentu, imali smo vrlo konkretne primjedbe, upozoravali smo na svjetsku krizu, upozoravali smo na ranjivost našeg gospodarstva koja nije od jučer, koja već traje duži niz godina, a prvenstveno i uglavnom zbog nečinjenja, upozoravali smo na skoru potrebu rebalansa proračuna i uskoro se desio novi rebalans proračuna, pa iza njega još jedan, pa iza njega još jedan, i to je zadnji srpanj mjeseca prošle godine, o čijem izvršenju i mi danas govorimo na ovoj točci. I činjenica je da u ova tri rebalansa koja su se desila prošle godine samo u onom prvom rebalansu, još dok je bio premijer Sanader, da samo u onom prvom proračunu napravljen je onaj radikalni rez, smanjena potrošnja za cirka 6 milijardi, a ovo drugo sve otprilike ostalo na istom nivou, uz malu kozmetiku, uzmi ovdje, stavi ondje, ali u globalu čitava priča je postala, čitava priča je i dalje bila ista. Svaki rebalans po definiciji posljedica je upitne sposobnosti, ja neću reći nesposobnosti, ali ću reći upitne sposobnosti Vlade da realno planira prihode i rashode u tom proračunu i bitno je naglasiti da proračun daje, bez obzira je li to proračun, je li se radi o rebalansu proračuna, ali da je on trebao omogućiti gospodarstvu, da on mora dati gospodarstvu prostora da može funkcionirati, pogotovo u ovoj situaciji da može prodisati i izvući čitavu ovu zemlju iz krize, isključivo i neću reći ništa ovo, i to je poznato gotovo svima da nova vrijednost je ta koja daje prostora za planiranje konkretne budućnosti, da bez nove vrijednosti ta budućnost je upitna, neću spominjati ili ne želim se uopće ni uspoređivati sa situacijom u Grčkoj, ali da smo u problemima sreća daleko blažim problemima nego je to Grčka, i potpuno kolega Marić kada je spomenuo i stavove naših domaćina u Francuskom senatu stavova i analize koju su oni napravili o stanju našeg gospodarstva, definitivno je u pravu, prema tome mi još uvijek imamo šansu, ali to istovremeno nas ne oslobađa i odgovornosti, nečinjenja u pravo vrijeme u onom trenutku kada je to trebalo a definitivno da li proračun, da li rebalans proračuna, a gotovo sigurno izvješće o o realizaciji proračuna je prilika da se takvim stvarima govori i prilika da se potpuno otvoreno veli ljudi pogriješili smo tu nismo napravili to, te i te stvari su pred nama. To je interes pozicije i interes opozicije i u onom trenutku kada to shvatimo realno i kada bez fige u džepu progovorimo o tome, biti ćemo korisni u našim raspravama u Hrvatskom saboru jer sve rasprave do sada na temu proračuna, rebalansa proračuna na temu izvršenja proračuna, uvijek su završavale međusobnim optužbama, uvijek su završavale na spominjanju krivice, uvijek su se zbrajale četiri godine koalicijske vlasti koje su uzrok svemu a zaboravilo se s druge strane da HDZ VLAST obnaša tri puta duže nego je to koalicijska vlast. Prema tome, u tom čitavom sustavu nije sada i ne želim da uopće u ime Kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika stavljati u relacije optužbe, stavljati u relacije krivice ali želim potaknuti i pokrenuti našu zajedničku odgovornost u kvaliteti rasprave, prije svega kod donošenja proračuna jer u ovom po ovoj točci sumnjam da će biti spremnosti i snage da se o nekim stvarima progovori otvoreno ali gotovo sigurno je nužno i potrebno. Činjenica je da da smo jednostavno zbog neću reći nesposobnosti ali zbog minulog rada kada smo mnogim privilegiranim skupinama osiguravali mir i sigurnost u okviru državnog proračuna, činjenica da smo se doveli u situaciju da moramo konačno povući određene rezove. Činjenica da smo najboljim godinama gospodarskog rasta bili prilično velikodušni, da je sve to rezultiralo novim zaduživanjem, povećanjem duga, suma sumarum 320 tisuća nezaposlenih, 80 tisuća ljudi koji rade, a ne primaju plaću. Da je izostala racionalizacija poslovanja javnih poduzeća, a posebno onih koji imaju monopolski položaj. Utjecaj javnih poduzeća na svakodnevni život, a posebno na likvidnost u ovoj državi. Nekoliko smo puta u ovom Saboru razgovarali, stranke smo konkretan zakon predlagali. Upravo u trenutku kada je Vlada izašla s ovim mjerama i potpuno su iste. Međutim, Zakon, prijedlog oporbe nije prošao a ovaj drugi još uvijek čekamo kako će se realizirati ovaj koji je u mjerama ukupnog gospodarskog oporavka. Mislim da i mi u Klubu Hrvatske narodne stranke želimo posebno podcrtati važnost, kada govorimo o Izvješću realizacije proračuna, ima jedna novina koju treba definitivno pohvaliti a to je da se uvodi ove godine i revizija, da imamo priliku pročitati i reviziju. Međutim, ta revizija govori o tome koliko je poštivana procedura, govori da li je bilo nepravilnosti ili nije bilo nepravilnosti. Ali mislim da je već i vrijeme i da smo sazrjeli institucionalno, da prilikom izvršenja progovorimo o efektima koje su pojedine proračunske stavke imale u određenim segmentima. Naime, kada smo bili gosti kod naših kolega u Francuskom senatu, od tih 48 članova njihovog Odbora za financije, svaki je zadužen za određeno područje i nema šanse da njihov ministar financija ide sa prijedlogom proračuna, ako taj član senatskog odbora za financije to područje nije usuglasio sa ministrom. Nema teoretski šanse. Naš Odbor za financije, naš Saborski, kada ide proračun, otkud dobijemo informaciju, pročitamo dnevni tisak. Svi mi. I Odbor za financije i svi zastupnici u Saboru, ja vas pitam, da li smo, možda vi u Klubu HDZ-a imate tu privilegiju ali ja vas uvjeravam mi ostali to nemamo. Kada ide proračun i rebalans proračuna u Saborsku raspravu mi osnovne informacije o tom proračunu pročitamo iz dnevnog tiska. Što je dobro, bar to. Kada nema drugog načina. Ali ponavljam, nema teoretski šanse da francuski ministar ide sa svojim proračunom u Senat ako pojedine stavke nije usuglasio sa pojedinim članom njihovog Odbora za financije zaduženog za to područje i slijedom toga i podrškom Odbora za financije, tek onda ide to u javnost, tek onda ide u raspravu. Druga stvar koja me se posebno dojmila, svaki taj član Odbora za financije, ima pravo, ne pravo ima i obvezu tokom godine kontrolirati izvršenje državnog proračuna za ono područje za koje je zadužen i u slučaju potrebe on angažira institucije sustava, da li je to revizija da li je to netko drugi, bez pogovora i nema šanse da on pita svog predsjednika stranke, premijerku, premijera ili bilo koga da li ja to mogu. E to je jedno odgovorno društvo, koje se odgovorno odnosi prema novcima poreznih obveznika, kada i u kojem trenutku ćemo mi u našoj državi doći do toga stupnja, mislim da to nitko od nas nema odgovor. Sigurno da svatko od nas to želi da to bude što prije. Ali danas, vi ste predstavnici vladajućih, sutra gotovo sam siguran, ova strana, ali je obveza svakog od nas bez obzira jeste li vladajući, jeste li oporba, mi jedino imamo izborni legitimitet i dostojanstvo Hrvatskoga sabora upravo na proračunu, upravo na ovim stavkama koje određuju budućnost naših građana, uvjete života naših građana, uvjete poslovanja naših građana. naša osobna obveza. Nije bitno bumo videli, ne bumo videli, budu ovi budu oni. To je naš zajednički problem i i to je naša zajednička obveze. I mislim da imamo takav izgrađen sustav, sustav odgovornosti mislim da bi naše državne financije izgledale sasvim drugačije i sigurno da se ne bi desilo nešto što se dešava sada ovih dana, a to je da imamo povećane poreze da smo tokom 2009. godine da je doslovce izvučen kapital s tržišta na uštrb gospodarstva a da bi se spasile javne financije. Činjenica da su obustavljene javne investicije, činjenica da imamo još uvijek potaknuti lanac neplaćanja, ali isto tako i činjenica što nije dobro dobro da s ovim teatralnim uhićenjima da je blokirano donošenje odluka u državnoj upravi i javnim poduzećima. Tko je od odgovornih u državnim upravama, tko je od odgovornih u javnim poduzećima u ovom trenutku spreman donijeti poslovnu odluku? Nitko. Tko je stvorio to? Jedna atmosfera. Da li je ta atmosfera ispravna? Da je bilo prsta u pekmezu, bilo je. Ne treba to skrivati. Prema tome, kolegice i kolege mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Stranke umirovljenika ovo izvješće iščitavamo kao nešto što je uobičajena, ali želimo poručiti da je nužna potpuno drugačija koncepcija proračuna, drugačiji način promišljanja proračuna, ne samo preraspodjela po stavkama plus porezno porezno posezanje u džepove građana. i smatramo da je nužno i konačno kao što je već jedanput rečeno u ime kluba Hrvatske narodne stranke da se Vlada nema pravo ponašati kao obrnuti Robin Hood a to je da uzima siromašnima i daje povlaštenima. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika normalno nismo u mogućnosti i jednostavno ne možemo podržati ovo izvješće, jer nismo podržali ni proračun ni sve one rebalanse. Ali želimo jednostavno da u ovom skorom rebalansu proračuna koji nam definitivno slijedi i koji će biti kontrolna točka, koji će biti kontrolna točka programa gospodarskog programa, gospodarskog Imamo dvije kontrolne točke. Prva kontrolna točka je sada 1. 6. a to je da li će javna poduzeća ispunjavati svoje obveze kao što je to najavljeno tu do 5, 10. 6. da li je to bilo na nivou pismo namjere, na nivou broša ili stvarna konkretna mjera. Druga je definitivno da li je to konac 6. mjeseca da li je to konac 7. mjeseca u svakom slučaju dobro da je to što prije. Novi rebalans vidjet ćemo da li se stvarno mislilo ozbiljno u skladu onog slajd shou i u skladu Pover Point prezentacije koje smo imali prilike vidjeti. I smatramo da jednostavno moramo prijeći iz gospodarstva štednje, restrikcije, da moramo proračunom stvoriti uvjete za gospodarstvo rasta i gospodarstva stvaranja nove vrijednosti. I posljednja prijava u ime klubova. U ime Kluba zastupnika IDS-a kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite kolega. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo od državnog tajnika čuli smo neke brojke. Znači ovako prihodi našeg proračuna 110,2 milijarde kuna, od toga od poreza bi se trebalo uprihodovati 60 milijardi kuna, porez na dobit je ovdje 9,4 milijarde kuna kojega si država od lokalne samouprave uzela ne računajući brdsko-planinska područja odnosno područja od posebne državne skrbi. PDV 37 milijardi kuna, znači negdje 3 milijardi mjesečno, trošarine na naftu 3,2 milijarde kuna ako plati INA, trošarine na cigarete 3 milijarde i 73 milijuna kuna uz jamčeni monopol jednoj tvrtki, doprinosi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 18,2 milijarde kuna, doprinosi MORH-a 19,8 milijardi kuna. Treba 35 milijardi kuna prije smo govorili koliko treba za penzije. Zatim koncesije 626 milijuna kuna. No, na trenutak da se zadržim samo na kaznama. Od kazne država je uprihodovala 515 milijuna kuna, od carinskih kazni 72 milijuna kuna, za devizne prijestupe 5,8 milijuna kuna, porezne kazne 36,3 milijuna kuna, milijuna kuna, kazne za privredne prijestupe 63,7 milijuna kuna. Ali zato brate policija radi noću, danju naplatili su znate koliko 249 milijuna kuna. To su prihodi. Rashodi. Za plaće ide iz državnog proračuna 22,5 milijuna kuna, za materijalne rashode 8 milijardi kuna, rashode za usluge 4,5 milijarde kuna. Koje usluge? Pred 300 tisuća zaposlenih tako reći. Subvencije 6,7 milijardi kuna, naknade građanima kućanstvima 64,5 milijardi kuna. To je jedan dio prihoda, odnosno rashoda. A sada sa strane 404 samo da pročitam još nekoliko brojka ovog makroekonomskog okruženja u 2009. godini. Recimo ovako da je najprije domaći bruto proizvod po glavi stanovnika smanjen sa 10 tisuća 700 eura u 2008. na 10 tisuća 200 eura u 2009. Minus 500 eura. Bruto domaći proizvod -5,8%, industrijska proizvodnja -9,2% u 4. mjesecu je pala u odnosu na 4. mjesec još 6,6%. Trgovina na malo -15,3% broj noćenja turista, tu smo bili dobri, svega -1,4%. Indeks građevinskih radova -6,5%. Ono što je zastrašujuće broj zaposlenih

tisuće ljudi je de facto ostalo bez posla prošle godine ili je umirovljeno ili sada rade na crno nije bitno ali toliko je znači osiguranika manje. Izvoz roba -20%, uvoz roba -25%, saldo tekuće računa to ljudima mnogo ne znači. Inozemni dug sa 39,9 milijardi narastao je na 44,9 milijardi ili 45 milijardi kuna. Eto to su samo neke oficijelne oficijelne brojke o kojima bi trebalo govoriti. Možda te brojke običnom građaninu ne znače mnogo. Naši građani znaju samo da lošije žive. Znaju da 2010. neće im biti bolje. Usuđujem se reći da preziru one, konačno to je laž, da će milijun 580 tisuća zaposlenih od 1. 7. imati veće plaće. Daj Bože da je tome tako, ali to jednostavno ne drži vodu. Prosječni građanin u ovoj zemlji u godini 2010. gubi regres, gubi božićnicu. Već je izgubio besplatan prijevoz za svoju djecu koja idu u školu, besplatne knjige, zdravstvo postaje skuplje, gube djelomične invalidnine. Danas smo govorili o tome da će 187 tisuća ljudi, ne samo 505 dužnosnika da se razumijemo, izgubiti dio penzije. Sve će biti skuplje. Poskupljuje struja koja se navješćuje poskupljenje 13,7% itd., itd., rekoh industrijska proizvodnja rapidno pada. A 2010. ono što je najgore nastavit će se i gubitak radnih mjesta pa nije čudno da recimo savjetnice premijerke navješćuju da bi u ovoj godini moglo se izgubiti dodatno 50 tisuća radnih mjesta pa tako se usuđujem zaključiti da bi za Vazam 2011. Hrvatska mogla imati negdje oko oko 370 tisuća nezaposlenih. Jasno je, zaboravio sam reći da građani gube povrat poreza, mnoge tvrtke izgubit će subvencije, potpore, investicije će biti manje što, jasno, utječe na opću potrošnju i tome tako. Nakon Vazma 2011. dolazi sezona, valjda će nakon toga uslijediti neki oporavak, ali poanta je sljedeća da je Hrvatska u ozbiljnim problemima, to više nitko ne skriva i da ni mjere Vlade koje su na neki način lakmus papir za naivne jednostavno teško mogu dati rezultata u godinama pred nama. Evo pogledajte, početkom 5. mjeseca, ja volim spominjati te brojke, premijerka je navijestila da je rast industrijske proizvodnje za prva tri mjeseca u odnosu na prva tri mjeseca 2009. bio 0,3% veći, ali u prvom tromjesečju ove godine industrijska proizvodnja pada za 6,6% u odnosu na isti period lani što će reći da smo i što je istina. E sada, da li se Hrvatska treba radovati u jednom trenutku nekom varljivom rastu nečega što odmah nakon toga anulira travanj ili svibanj ili trebamo strahovati zbog gubitka 94 tisuće radnih mjesta u 2009. godini, ako je vjerovati ove službene podatke Ministarstva financija. Zar treba aplaudirati recimo padu uvoza, to je i manji odmah porez u državnoj kasi, manja je gospodarska aktivnost, ljudi se otpuštaju i vis a vis toga ili treba strahovati možda od pada bruto društvenog proizvoda i u ovih prvih nekoliko mjeseci, a Boga mi ni kraj godine nećemo završiti sa rastom što će reći da na onako loše procjene, zapravo iskazane podatke od –5,8% treba pridodati pridodati i dodatni gubitak u 2010. godini. Mi se hvalimo recimo sada javno pokrivenošću uvoza izvozom koji sad iznosi 59,6% a jedan Buzet sa 6 tisuća stanovnika pazite dva puta više izvozi recimo od Dubrovačko-neretvanske županije. Maloprodaja je i u ožujku pala u odnosu na 2009. godinu. Točno, taj pad je manji nego prijašnjih mjeseci ali je ipak manji za 2,2% a što to znači, 2009. su se svi parametri strmoglavili i to rapidno, a 2010. gro tih parametara nastavlja i padati. Gospodin Marić je maloprije rekao da lokalna samouprava se de facto nije odrekla niti jednoga proračunskog prihoda. Međutim, ja bih se usudio kazati da ova Vlada kani oporavak de facto Republike Hrvatske, a to je nemoguće, prebaciti na lokalnu samoupravu. Zašto? ovdje imamo doprinose koji sada se trebaju korigirati. Prije smo imali stope 15, 25, 35, 45%, sada ide prijedlog 12, 25, 40%. Pozdravljam i uvođenje stope od 50% ako se na tome radi za iznose veće od 25 tisuća neto kuna plaće, ali ako se s jedne strane ukinu poreske olakšice kao npr. na liječenje, kamate za stambene kredite, past će gradnja, past će dopunsko zdravstveno osiguranje. Najviše će se pogoditi brdsko-planinska područja tj. područja od posebne državne skrbi, što će reći da de facto Vlada tu politiku jednoga oporavka pokušava prebaciti na lokalnu samoupravu. Da li to lokalna samouprava može pokrenuti Republike Hrvatske? Pa kad bi imala prihode kao Vlada zasigurno da, kad u jednoj bezobrazno centraliziranoj državi kao što je Republika Hrvatska gdje od proračunskih prihoda 83,09% otpada na državni proračun, jedinice lokalne samouprave u ovih 560 što općina, gradova ima 9,23%, 20 županija raspolaže sa 9,57% te mase, Grad Zagreb 5,1%. To su podaci doduše iz 2008. godine. Znači, sa kontrolom javnih sustava HEP-a, Hrvatske željeznice, država kontrolira najmanje 90 možda i 95% javnih prihoda, donosi sve zakone i zato teško je vjerovati da bi takve mjere na bilo koji način mogle bitnije pripomoći oporavku Republike Hrvatske. Ja osobno držim da kada je govorio o prilikama u 2010. godini najbliži istini bio je guverner Rohatinski koji je u Opatiji 12.4. ove godine doslovce rekao da je Hrvatska danas u fazi preživljavanja, citiram: "zemlja živi na aparatima, slijedi nam jedna ako ne baš katastrofalna onda bezlična godina, nemamo razloga za optimizam, Vlada nema ni snage ni motiva da se stvari počnu mijenjati, to jednostavno mi znamo i jedina utjeha", zaključuje Rohatinski, "je što država nije ili što Hrvatska nije Grčka". Što drugi Što drugi rade dok država prebacuje teret na hrvatsku lokalnu samoupravu? Drugdje u svijetu država smanjuje vlastite prihode pa npr. u Velikoj Britaniji ta država je PDV smanjila sa 17,5% na 15% kako bi potaknula potrošnju, kako bi teret oporavka preuzela na sebe. Rekoh, u nas se prebacuje na lokalnu samoupravu. Belgija je smanjila PDV za trošak izgradnje novih stambenih objekata od 21 na 6% plus odgodu plaćanja PDV-a onih koji žele jednostavno graditi. Finska je smanjila PDV za sve prehrambene proizvode sa 17 na 12%. Ja predlažem da se domaća hrana oporezuje sa nižom stopom, a ne 23% Francuska je smanjila PDV za ugostiteljstvo od 19,6% na 5,5% u cilju povećanja zaposlenosti, a mi zapravo ima neki razmišljaju da bi trebali i podignuti šta ja znam recimo PDV možda na 24%. Kada bi se smanjila PDV na hranu i neke druge artikle možda bi se o tome moglo razgovarati kad bi imali diferencirane stope. Ali ovako gospodo situacija je doista apsurdna. Kako se financirala država u milijardama kuna. Dvije tisuće pazite šeste mi smo se zadužili preko zajmova vrijednosnih papira za 9 milijardi kuna, a ove godine 2010. moramo za 28,5 milijardi kuna. Prošle godine morali smo rebalansom proračuna od prodaje dionica i udjela, za otplatu zajma izdvojiti 11 milijardu kuna. Ove godine ćemo morati izdvojiti 20,1 ili ili gotovo dvije milijarde kuna što će reći da niti ovaj gospodarski program sigurno Vlade ne može pomoći hrvatskim građanima. O brodogradnji na žalost nemam vremena ali jasno je da država danas pokušava štedjeti na lokalnoj samoupravi kroz one spomenute doprinose, kroz spomeničku rentu, kroz komunalnu naknadu. Vlada priča o teretu kojega ona preuzima, a zapravo teret se prebacuje na lokalnu samoupravu. Jutros smo svo vrijeme pričali

umirovljenika. Taj omjer je ispod 1:1,29 i u ovoj državi teško da će se prilike na tom području neće promijeniti tako da ja osobno očekujem relativno skoro jedan ozbiljan rebalans. Možda i rebalans krajem godine, ali siguran sam da promjena ozbiljnih u ovoj državi neće biti dok konja ne sjaše ova ekipa koja jednostavno ne vidi da im je konj lipsao. Konačno od 20 godina koliko se jahalo tog konja jedna ekipa na vlasti ga je jahala 16 godina, druga 4 godine i samim time jasno je da su oni koji su najduže sjedili na njemu i najodgovorniji za prilike u ovoj zemlji. Sve u svemu, da zaključim sa ovom rečenicom mi nismo podržali proračun. Jasno je ne možemo podržati niti rebalans, iako se slažem da nitko u ovom trenutku ne bi želio biti možda u koži onih koji moraju donositi ozbiljne političke odluke kako uštedjeti i zemlju pod navodnicima pokrenuti. **Friščić, Josip

smisleno i ponekad i besmisleno. Ja ću ispraviti jedan netočan navod kad je rekao kolega da lokalna samouprava nije se odrekla niti jednog svog prihoda. Prije svega kolega Kajin da se odreknu lokalne samouprave kao grad iz kojeg ja dolazim gdje je prirez 0% za stanovnike grada Pakraca, za razliku od jedinica lokalne samouprave iz kojih vi dolazite iz bogate Istre, hvala Bogu bogate Istre za koju ne znam niti jednu općinu ni grad da nije uvela prirez. I jedinice lokalne samouprave koje se imaju čega odreći na tom području da se poveća potrošnja i standard građana. A posebna priča je grad Zagreb kojim kroz Skupštinu upravlja SDP, koji guli doslovce svoje građane sa 18% PDV-a, postotka, niti jednog dijela. Prireza, pardon ne PDV-a nego prireza. 18% uzima svojim građanima i naravno nije se spreman odreći niti jednog postotka prihoda koje ubere kroz prirez od građana Grada Zagreba. Hvala. Hvala. Povreda Poslovnika. Što je povrijeđeno? **Kajin, Damir (IDS)** Prvo da ovdje netko je konstatirao da je Istra bogata. Istra nije bogata, nego u Istri se možda samo malo više radi nego bilo gdje drugdje.

koje te prostore nastanjuje. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Eto ja kolegu Kajina neću hvatati za riječ sigurno, jer mislim da Nostradamus da ga sluša odmah bi umro još jedanput, obzirom da je on bio vizionar do 2012. Naš Kajin je vizionar naše budućnosti. Od 2007. do 2012. imaš njegovu vizionarsku pa pročitaj. Ali ti si veći katastrofičar. No, ja ću možda probati malo govoriti o činjenicama, vjerujem da kolega Kajin to i kako dobro zna. No, ovo je radi javnosti, no na žalost televizija ga nije prenosila. Činjenica je da nepovoljna gospodarska kretanja imala su za posljedicu financijsku krizu koja je započela u drugoj polovici 2008. godine, a kulminirala je tijekom 2009. godine i svjedoci smo to svi i bez obzira što mi sad možemo skupljati političke poene. Ali to je činjenica, cijeli svijet, Europa je zahvaćena tom krizom. Normalno da takvo stanje se odrazilo i naše proračunske prihode koji su bili manji od očekivanih. I Vlada Republike Hrvatske tijekom 2009. godine uz tri rebalansa proračuna morala je provesti i određene izmjene poreznog sustava kako bi u stvari osigurala financiranje svih javnih obveza, a posebno isplatu plaća, mirovina i drugih socijalnih potreba u Republici Hrvatskoj. Tako da je uveden i ovaj privremeni porez na plaće, mirovine i druge primitke i normalno povećana je stopa PDV-a sa 22 na 23% oporezivanja plovila, zrakoplova itd. I to je u stvari sad postala tema oporbene kritike koju oni stalno kritiziraju, ali nisu ni u jednom trenutku ponudili ni jedno drugo rješenje kako u stvari financirati na brzinu te javne potrebe i kako ljudima osigurati plaće i mirovine, na koji način, osim normalno što kritiziraju da to nije dobro što su se uveli ti krizni porezi ili privremeni porezi koji, kao što isto tako znamo ajde sad i prestaje više rok važenja. A zahvaljujući upravo tim porezima, tom odlukom Vlade, tom aktivnošću Vlade, osigurana su najvećim dijelom sredstva za isplate i faktički što su ljudi dobivali na vrijeme i plaće i mirovine itd., i normalno uvedena je i dodatna štednja od strane Vlade, i tako da se ni u jednom trenutku nije narušila ta dinamika isplata plaća, mirovna i drugih socijalnih davanja, ali vrlo važno naglasiti i sljedeće. U ovom cijelom periodu te financijske krize, nije ukinuto niti jedno materijalno pravo koje je uređeno kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike. Sigurno da o čemu su govorili već dosta govornici, da je ova nepovoljna gospodarska kretanja, da su ova nepovoljna da je broj nezaposlenih porastao za 51 tisuću, tako da je krajem prosinca već ta brojka koja je ovdje spominjana bilo evidentirano 291 tisuća 545 nezaposlenih. Isto tako moramo naglasiti da u toj evidentiranoj nezaposlenosti, prevladavale su osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem cirka 61% od ukupnog broja nezaposlenih, najviše je nezaposlenih na žalost od 50 do 54 godine života, znači u toj dobi, i negdje oko 40 tisuća ima takvih osoba. Isto tako tijekom 2009. godine u prosjeku je mjesečno 68 tisuća 967 nezaposlenih osoba ili 26,2% od ukupnog broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu na Zavodu za zapošljavanje. Zabrinjavajući pokazatelji i pad broja nezaposlenih, što je sigurno zabrinjavajući podatak i mislim da upravo Vlada ovim gospodarskim oporavkom dodatnim mjerama stimulira zapošljavanje i logično da je to jedna mjera koja je itekako prihvatljiva, i ovo je činjenica da je 75 tisuća radnika početkom 2009. godine faktički ostalo bez posla, odnosno smanjen je broj zaposlenih u odnosu siječanj na odnosu prosinac 2009. kad je bilo tisuću 525, milijon pardon 525 tisuća zaposlenih, u prosincu je bilo milijun i 450 Broj zaposlenih drastično je smanjen u jednoj od najvažnijih djelatnosti, to je problematično a to je u prerađivačkoj industriji za više od 17 tisuća zaposlenih osoba, pa u trgovini za negdje cirka 25 tisuća zaposlenih. Isto tako i broj zaposlenih se smanjio u obrtu negdje za 17 tisuća zaposlenih. No unatoč financijske krize, prosječna plaća što kolega Kajin nije istaknuo, ali ni oni sudionici ove rasprave kojima to očito ne odgovara, u 2009. godini je rasla, tako da je prosječna bruto plaća za siječanj 2009. iznosila 7 tisuća 709 kuna, odnosno neto plaća 5 tisuća 307 kuna, dok je za prosinac te iste godine, znači prosječna bruto plaća iznosila 7 tisuća 783 kuna, odnosno to je bruto, odnosno neto 5 tisuća 362 kune. To znači da je neto plaća porasla. Nije ne znam kako drastično, za 55 kuna, ali to nije podatak koji je interesantan, nego samo ono što je najlošije se ovdje iznosi. Isto tako rasle su i mirovine, što bi bilo dobro da je ovdje netko spomenuo, ni to nije spomenuo, tako da je prosječna mirovina za siječanj 2009. iznosila 2 tisuće 126,73 kune, sa 39,3% udjela u neto plaći, a za prosinac je iznosila 169,32 kune, sa 40,28% udjela u neto plaći. Vidite koliko je i obzirom na ovu kriznu godinu, koliko je udio mirovine u neto plaći ipak porastao. Sindikalna košarica koja služi, obično ovdje služi i to za četveročlanu obitelj a koristi se kao mjerilo obiteljskog preživljavanja, u odnosu na troškove života sa jedne strane i prihode s druge strane je za siječanj 2009. godine iznosila 6 tisuća 596 kuna, za veljaču je te godine iznosila 6 tisuća 603 kuna, dok za prosinac 2009. godine iznosila 6 tisuća Što hoću reći? Hoću reći da je veća bila u odnosu na siječanj za 106 kuna, ali u odnosu na veljaču je čak manja za jednu kunu. Interesantno je pratiti i zaduženost građana tijekom 2009. godine, građani su očito ozbiljno shvatili tu financijsku krizu i bili su štedni, tako da je njihova zaduženost smanjena krajem siječnja 2009. godine, kada su bili naši građani zaduženi sa 126,8 milijardi kuna, a krajem prosinca se ta zaduženost smanjila na 123 milijarde kuna. Znači za blizu 4 milijarde kuna smanjili su svoju zaduženost tijekom 2009. godine. To možemo smatrati čak i korisnim u ovoj kriznoj situaciji da su ipak građani se štedno ponašali i na neki način te dugove koji su bili potrošački krediti itd. smanjeni. Važno je naglasiti da su i potrošačke cijene usporene, sa 6,1% zabilježenih u 2008. godini, na 2,4% u 2009. godini. Ipak u 2009. godini najviše su cijene rasle mesa 4,3% i kruha za 3,2% što nije u svakom slučaju bilo dobro. I na kraju moram naglasiti s obzirom na ove sve gospodarsko-ekonomske i socijalne probleme u 2009. godini da nisu smanjena socijalna prava, ali ni materijalna prava, bilo kojoj kategoriji građana, što je vrlo važno, a isto tako niti ona prava materijalna koja su ugovorena bila kolektivnim ugovorom. Znači to je činjenica, to je ono što je pozitivno da Vlada ni u jednom trenutku nije išla na jednostrano raskidanje kolektivnih ugovora, na jednostrano smanjivanje bilo kojeg socijalnog ili materijalnog prava, znači to su, to je ipak jedan odraz, jedna prednost više jer imali smo prilike doživjeti da su neke vlade, mislim da kolega Kajin bi se toga mogao prisjetiti, jednostrano smanjivala, smanjivale i plaće radnicima i nepoštivane kolektivne ugovore što je normalno koštalo kasnije negdje oko 2 milijarde kuna troškova s proračuna itd., dok bez obzira na ovu kriznu situaciju to se nije nikako dogodilo. I što reći na kraju, ne ponovila se 2009. godina, godina opće krize, normalno u kojoj su i građani Hrvatske itekako podnijeli jedan težak teret. Ja vjerujem bez obzira na ove Nostradamuske i vizionarske opservacije kolege Kajina da nam je 2011. puno bolja, ili da će biti već bolje od druge polovice ove godine. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Imamo dvije replike, jedan ispravak navoda. Najprije replika kolega Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Za početak samo da kažem da živimo u 2010. u 2011. godini. Očito da naši građani nisu ni svjesni kako im je dobro u zemlji koju vodi HDZ i sada da ja čujem još jedanput ove naše građane da se bune da im nije dobro. Samo gospodo veselo dok vas ova gospoda vode. E sada zašto sam se ja javio za riječ? Ovdje se stalno govori da sam ja vizionar, vizionar možda jesam, katastrofičar ni na koji način gospodin Kunst nisam, ja sam samo realan. Ja sam govorio još 2008. da ćemo dno dna doživjeti negdje oko 2010. godine ali bojim se da nisam bio u cijelosti cijelosti u pravu, da nisam bio apsolutno realan, bojim se da prema savjetnicima predsjednicima Vlade mi ćemo dno dna doživjeti negdje oko vzma 2011. godine. Nakon toga dogoditi će se izbori i vratit će se dio optimizma našim građanima i ja želim vjerovati da uz sve probleme sa kojim će se nova vlast suočiti, da će iz godine u godinu uz nova odricanja građanima biti ipak malo bolje. Konačno nije 2009. godine gospodine Kunst bez posla ostalo 75 tisuća ljudi daj Bože da je samo toliko, ali ostalo je bez posla 94 tisuće ljude. Jeste prosječna plaća je možda porasla za kunu ili dvije, ali zašto, jer se broj radnika smanjio za 94 tisuće, a mirovine su toliko porasle da ljudi stvarno ne mogu biti sretniji od tog porasta. Konačno ima još nekoliko dobrih pokazatelja prošle godine. Ali oni su varljivi, međunarodne pričuve porasle su za milijardu i 200 milijuna kuna, indeks potrošačkih cijena o kojim ste govorili 2008. je rastao za 6,1, 2009. 2,4 godine ali vas podsjećam da 2010. nije gotova godina

vi vizionar, sigurno i to ... Ispričavam se, bitno da vi znat što će biti 2011. godine ali znate nisu građani tako naivni. Građani su imali prilike eto vas upoznati i dok ste bili na vlasti, znači ja bih vama vjerovao i vašem vizionarstvu, da vi još niste imali priliku biti na vlasti pa evo sada stvarno nešto novo i bolje nudite. Ali onda znate kada ste bili u koaliciji niste ovdje galamili ovdje u Saboru nemojte radnicima 30% skidati plaće, ma nemojte nepoštivati kolektivne ugovore, dajte radnicima isplaćujte ono što su ugovorili, tad ste šutjeli. Znači vi ste po meni jedan lažni vizionar. I zato nisam ja rekao badava da Nostradamus bi opet umro da vas čuje da vi pričate jer to nema veze s realnošću. Ovo što vi stalno katastrofičarsko pričati. Pazite, oporbena deviza veli "što narodu gorje, to nama bolje". I meni je jasno da vama nije u interesu da narodu bude bolje nego je vama u interesu da bude narodu gorje, jer onda vi očekujete da imate više šanse doći na vlast. NO na žalost, mislim da ste pročitani od naroda. Hvala. Pustimo malo NOstradamusu da u miru počiva. A idemo mi na ispravak navoda kolega Jurjević. zbilja da čovjek ne povjeruje vlastitim ušima, prije pola sata ovdje se donosi Zakon po kojem će se smanjivati mirovine onim bogatunima koji imaju 3,5 tisuća kuna mirovinu, koji imaju više od 3,5 tisuće proglašavajući ih da su privilegirani, a kolega Kunst kaže kako ova Vlada ne dira u nikakva materijalna prava. Ukidaju se olakšice na kupnju stana i zdravstvene usluge. Kolega Kunst kaže da se ništa ne ukida. Kolega Kunst je također netočno naveo da oporba nije dala nikakav recept za izlazak iz krize koja je po njemu inače teorija posljedice odraza dao je SDP itekako dobar prijedlog, a to je da ova vlast ode napokon jer je ona najveći generator krize.

on nije čuo što sam ja govorio možda je to prespavao, jer mi smo govorili o proračunu izvješću iz 2009. godine, a on govori nešto što se sada dešava. Kolega točka dnevnog reda je izvršenje državnog proračuna za 2009. godinu, **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Replika kolegica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo slušajući cijelo jutro raspravu i sa lijeve i sa desne strane, pa bih se ja nadovezala na raspravu od svog kolege gospodina Kunsta, kada je rekao da nije dobro da se ovoj Vladi sve pripisuju ove krizne godine koje su došle ne samo u Hrvatskoj, nego kriza je u čitavom svijetu, u Europi pa tako je došla i u Hrvatsku. Naravno da oporba nema na čemu poentirati jer je oporba apsolutno mlaka tu cijeli mandat, pa i prošli, možemo nazvati, samo jedan mandat ste imali šanse da Hrvatskom narodu ponudite nešto dobro što vi kažete. Što ste vi ponudili Hrvatskom narodu kada ste vodili državu. Ukinuli ste prava u Obiteljskom zakonu, smanjili ste rodiljne naknade, ukinuli ste trogodišnje porodiljne dopuste, isto tako smanjili ste godišnje odmore, 30% ste smanjili plaće u državnoj upravi. Vi ste to ponudili, vi ste to sada zaboravili, ali onda je bila sasvim druga situacija u Hrvatskoj, nego što je to danas, situacija financijska, gospodarska i svaka druga. Ali vi ste to radili i zaboravili i danas radite predstavu cijelo jutro da se dodvorite Hrvatskom narodu, da se dodvorite onima kojima je najteže, u ovoj krizi a ne da ponudite i Vladi jer vas je Vlada pozvala, kako na bezbolniji način prevladati ovu krizu. Da je to sve tako, vi bi prvo učinili što bi vam bio prvi korak. 10 godina ste na vlasti u gradu Zagrebu i devete Zagrepčane sa 18% prireza. Tu reda napravite. Bandića ste skinuli sada vi vladate apsolutno i vi to napraviti. Otvorene su vam ruke što čekate. **Friščić, Josip (HSS)** Ovo je više kolegi Jurjeviću replika a u svakom slučaju čujte je kolegice Šolić ne bih ništa dodao ni oduzeo. Ona je tako to sve navela, možda je nešto propustila, dalo se toga tu pobrojati što se sve dešavalo u toj godini čuda kada su se drastično smanjivala socijalna, radna i ostala prava. Ali činjenica je sigurno ako ljudi gledaju malo televiziju, čitaju novine onda su valjda mogli pročitati da ta kriza je u cijeloj Europi, pa čak cijelom svijetu, normalno da ni Hrvatska nije mogla ostati tu netaknuta. No, ovo služi za dnevno političke potrebe pa ajde možemo o tome razgovarati posebno sada kada nas televizija ne snima, ne prenosi nije to potrebno. Ali bilo bi dobro, vi ste spomenuli dobro

Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavila uvažena kolegica Nadica Jelaš. Nema Nadice gubi pravo na raspravu. Kasnije kolegica Vesna Buterin. Izvolite kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo danas raspravljamo o izvršenju proračuna za 2009. godinu, zapravo godinu koja je bila iznimno teška u ekonomskom smislu za našu državu, za Republike Hrvatsku ali ne samo za Republike Hrvatsku nego i za Europu ali i šire i u svijetu. Na početku iako je to danas već nekoliko puta navedeno ja bih željela ovdje istaknuti ovdje nekoliko važnih makroekonomskih pokazatelja koji zapravo definiraju makroekonomsko okruženje u Hrvatskoj u 2009., a naravno koji su i determinirali odnosno imali utjecaj na sam proračun, odnosno na njegovo izvršenje. financijska kriza dovela je do pada bruto domaćeg proizvoda od 5,8% što predstavlja usporavanje od 8,2%-tna boda u usporedbi sa 2008. godinom. Kada govorimo o bruto domaćem proizvodu po glavi stanovnika onda je važno istaknuti da je on smanjen sa 10 tisuća 700 eura u 2008. godini na 10 tisuća 200 eura u 2009. godini da se bilježi pad od 4,2%. Također i svi ostali osnovni makroekonomski pokazatelji bilježe svoje smanjenje u odnosu na 2008. godinu. Tako je industrijska proizvodnja smanjena 9,2%, trgovina na malo bilježi smanjenje od 15,3%, a broj noćenja turista koji je u 2009. godini iznosio 56,3 milijuna, zabilježio je međugodišnji pad od 1,4%. Dakle, ovako nepovoljna ekonomska kretanja naravno odrazile su se i na proračunske prihode u 2009. godini pa je tijekom protekle godine proračun mijenjan i nadopunjavanju ukupno tri puta. Isto tako važno je naglasiti da su se u cilju uravnoteženja proračuna protekle godine donijele odluke i zakoni kojima su se smanjili rashodi, odnosno kojima su se povećavali prihodi. Tako su se kroz dva rebalansa smanjili proračunski rashodi za 6,5 milijardi kuna dok je treći rebalans bio usmjeren na povećanje proračunskih prihoda, prije svega kroz povećanje PDV-a sa 22 na 23% te uvođenjem posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke koji je već i u samom trenutku donošenja bio vremenski ograničen, a dio kojega će se za nešto više od mjesec dana i ukinuti. Do izmjena je došlo isto tako i u neporeznim prihodima, uvođenjem naknade za pružanje usluga pokratnih elektroničkih komunikacija. Ukupni prihodi proračuna su tako ostvareni na razini od 99,4% godišnjeg plana u iznosu od 110,6 milijardi kuna, te su u odnosu na 2008. godinu zabilježili međugodišnji pad od 4,8%. Od ukupnih prihoda 99,7% otpada na prihode poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 10,3 milijarde kuna pri čemu dakle najznačajnija stavka prihoda poslovanja predstavljaju porezni prihodi s udjelom od 55%. Ukupni rashodi planirani su na razini od 120,5 milijardi kuna a izvršeni su u iznosu od 120,2 milijarde kuna što je 1,6 milijardi više nego u 2008. godini. Navedeno povećanje je najvećim dijelom rezultat povećanjem naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, dakle mirovina, naknada za nezaposlene, aktivne politike zapošljavanja, te zdravstvene skrbi. Uštede koje su protekle godine provedene u svim ministarstvima prije svega su usmjerene na navedene rashode, odnosno prema održanju životnog standarda najugroženijim skupinama stanovništva. Pa bih ovdje i navela da su naknade građanima i kućanstvima predstavljale najveću stavku rashoda koja je izvršena u iznosu od 64 milijarde kuna, a u odnosu na 2008. godinu je povećano za gotovo 4 milijarde kuna. A ova stavka obuhvaća socijalne naknade, izdvajanje za mirovine i drugo. Izdvajanja za mirovine u 2009. godini povećana su za 1,6 milijardi kuna, tijekom 2009. godine povećana su i izdvajanja za prava i socijalne skrbi, nadalje programe skrbi za djecu, mladež i osobe sa invaliditetom u odnosu na izvršenje 2008. godine. Dakle, u doba ekonomske krize upravo su ove skupine stanovništva najosjetljivije i važno je tu istaknuti da su se zbog toga proračunska izdvajanja namijenjena njima veća za 8,1% u odnosu na proteklu godinu. Isto tako važno je naglasiti da se i u odnosu na 2008. godinu za 14,7% povećana sredstava i za porodiljne naknade, dječji doplatak i naknade za nezaposlene gdje je ukupno izdvojeno za ove namjene 5,2 milijarde kuna. Na kraju želim reći zapravo da je i u ovom dokumentu razvidno da bez obzira na ekonomsku krizu i bez obzira na poteškoće oko punjenja samog proračuna, Vlada je učinila sve da zaštiti najranjivije, odnosno najosjetljivije skupine stanovništva i da za njih osigura ali i poveća izdvajanja iz proračuna u 2009. godini. Upravo zato podržavam ovo izvršenje proračuna. Hvala. Davor Huška, kolega zastupnik, sljedeći se prijavio za pojedinačnu raspravu. Izvolite, kolege. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Štovane kolegice i kolege, gospodine državni tajniče, gospođo glavna državna Hvala. Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu iz kojeg je jasno svima ovdje da je za nama jedna izuzetno teška gospodarska, financijska pa samim tim i proračunska godina. Znamo da je veće dio godine bilo gotovo nemoguće prognozirati daleko unaprijed ekonomska i gospodarska kretanja pa tako i punjenje i pražnjenje proračuna. Zato a kako bi se uskladio proračun sa svim tim uglavnom negativnim gospodarskim trendovima Vlada je pomoću tri rebalansa tijekom 2009. godine provela intervenciju u državnom proračunu na način da su dva rebalansa proračuna bila usmjerena na smanjenje rashoda proračuna i to za 6,5 milijardi kuna, a da je treći rebalans u 2009. godini rezultirao povećanjem prihoda proračuna, ponajprije kroz povećanje stope poreza na dodanu vrijednost 22 na 23% i uvođenjem vremenski ograničenog poreza na plaće, mirovine i druge primitke. Dobro je da su ukupni prihodi i ukupni rashodi precizno planirani, posebice trećim rebalansom jer bi značajnije odstupanje od plana imalo daljnje posljedice na nekontrolirani nesrazmjer i rast deficita, a prema ovom izvješću je vidljivo da je uz sve probleme punjenje i pražnjenje proračuna i dalje pod kontrolom Ministarstva financija, iako su neke kolege iz redova oporbe prognozirali upravo suprotno. Ukupni rashodi državnog proračuna za 2009. godinu planirani su na razini 120,5 milijardi kuna, a izvršeni u iznosu 120,2 milijarde kuna što je za 1,6 milijardu kuna više od prethodne godine. Do navedenog povećanja došlo je prvenstveno zbog povećanja naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja sredstava za mirovine, naknada za nezaposlene, aktivne politike zapošljavanja te zdravstvene skrbi, ali i povećanja financijskih rashoda zbog veće cijene kapitala na financijskim tržištima. Ukupni manjak konsolidirane opće države u 2009. godini ostvaren je u iznosu 10,7 milijardi kuna ili na razini od 3,2 bruto bruto domaćeg proizvoda što je za, ja ću reći samo, 0,3 postotna boda više u odnosu na planirani manjak. Glavnina manjka od 2,9% 2,9% bruto domaćeg proizvoda zabilježena je na razini državnog proračuna, dok je na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareno 0,3% bruto domaćeg proizvoda, a kod izvanproračunskih korisnika 0,005 BDP-a. Deficit od 3,2% daleko je ispod prosjeka Europske unije koja bilježi prosjek u 2009. godini od 6,6%, a neke zemlje članice, primjerice Irska, preko 14% deficita u 2009. godini. Komentirali su ovdje kolege i jamstva koja nisu u deficitu, npr. jamstva za brodogradnju. brodogradnju. Treba reći da su kamate uključene u ovaj deficit, a ako se pribroje i glavnice po jamstvima deficit bi bio 4%. Na kraju želim prokomentirati kratko i izlaganje kolege Marića u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice gdje je bilo ugodno poslušati upravo njegovo izlaganje vezano za impresije francuskih parlamentaraca, naravno i naših članova Odbora za financije i proračun koji su nazočili u francuskom parlamentu raspravi o Hrvatskoj i moram priznati da me pomalo čude njihovi stavovi. Francuski parlamentarac o ponašanju komercijalnih banaka u Hrvatskoj u ovim kriznim vremenima jer to su većinom europske ugledne banke tj. njihove banke …/Govornik se ne razumije./… podružnice čije ponašanje ne bi smjelo toliko odstupati od matičnih banaka u Europi. Na kraju želim reći da u cijelosti prihvaćam Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu i da je odlično da po prvi put uz njega imamo i Godišnji izvještaj o izvršenju odnosno Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja što daje jednu kompetentnost, zakonitost materijalima koje smo dobili od Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem. lijepo. Imamo prijavljenu repliku. Uvaženi kolega zastupnik Marić. Izvolite, kolega. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Huška, naravno da su financijske institucije pa i banke jedan od najvažnijih segmenata cijele gospodarske aktivnosti, ali one su isto tako, pokazala je povijest ekonomska, vrlo često najneodgovorniji, najbahatiji i najpohlepniji segment cijele gospodarske djelatnosti. Oni su prouzročili mnoge crne dane, crni ponedjeljak 19. listopada 1987., crni utorak 29. listopada 1929. kad su sve burze pale. Crna srijeda pripada Velikoj Britaniji 9.9.1992. kad je morala funta napustiti mehanizam deviznih tečajeva. Crni četvrtak isto tako je 24. listopada '29. prvi dan kad su počele padati sve burze. Ali najnovije ponašanje financijskih institucija i banaka ne proizvode više crne dane, oni proizvode crne godine i nastale su crne godine. 2009. je crna godina, a bojim se da će biti još pokoja. Ali unatoč tomu nijedna uprava banke, i u Hrvatskoj posebno, nije se odrekla ni svojih visokih plaća. Danas možete pročitati u Jutarnjem listu gdje se u stotinama tisuća naknada mjesečno mjesečno isplaćuje upravama banaka, nisu se odrekli bonusa, privilegija, mondenih društvenih druženja po jedrilicama, skijalištima, na utrkama Formule 1 i A onda nije ni čudo da u ekonomskom svijetu te bankare čak kolokvijalno zovu banksteri. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Huška. ja mogu reći da vjerujem da su banke kratkoročno profitirale u ovim kriznim trenucima, dugoročno mislim da nisu baš napravile najbolji posao. A kad govorite o odricanjima nekakvih primanja njihovih evo imam i tu jedno krasno iskustvo, radio sam jedno vrijeme u banci. Kad sam počeo radit u toj podružnici bio sam 55. zaposlenik. Tijekom godina u prvom, drugom, trećem krugu banke smanjuju broj zaposlenih, odnosno i ta podružnica smanjuje broj zaposlenih i ta banka se doslovce odrekla 30 zaposlenih. Danas ih ima nešto više od 20. Rade isti, odnosno veći obim poslova. Naravno profit je daleko veći. Evo kad govorimo o odricanju možda se bankari, članovi uprava nisu odrekli svojih naknada, ali su se odrekli, odrekli su se zaposlenika a sadašnji zaposlenici jako dobro znamo u kakvim uvjetima rade. Hvala lijepo. Idemo dalje sa raspravom. Kolega Branko Bačić, sljedeći prijavljen. Izvolite kolega. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, .../Govornik uvažene kolegice i kolege. Pa evo ja ću u nekoliko riječi osvrnuti se na Izvješće o izvršenju godišnjeg proračuna za 2009. godinu koji je proračun obilježen smanjenjem gospodarske aktivnosti i nepovoljnim ekonomskim pokazateljima i uvjetima u kojima je prošla i protekla 2009. godina, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, a koja je izazvana kao što smo to puno puta i čuli i rekli velikom najprije financijskom onda i gospodarskom krizom u svijetu koja se krajem 2008. i početkom 2009. godine prelila u Hrvatsku. Jasno da uslijed takvih nepovoljnih ekonomskih pokazatelja, uslijed smanjenja gospodarskih aktivnosti došlo je do smanjenja sredstava u državnom proračunu. I stoga je hrvatska Vlada bila primorana prošle 2009. godine tri puta rebalansirati proračun i kao što je to i kolega državni tajnik rekao u odnosu na plan proračuna koji je donesen krajem 2008. godine ukupno su smanjeni prihodi za negdje oko 7 milijardi kuna, da bi trećim rebalansom proračuna, odnosno drugim rebalansom proračuna u srpnju su povećani prihodi za negdje oko oko 2 milijarde kuna i da je do tog povećanja došlo uslijed promjena u poreznom sustavu u Republici Hrvatskoj. Kada je gospođa Zgrebec u svom izlaganju u ime kluba SDP-a govorila dakle o tom trenutku, dakle kada smo donosili rebalans i kada je kao posljedica tog rebalansa došlo, odnosno kada je došlo do povećanja određenih poreza u Republici Hrvatskoj rekla je da malo koja Vlada u svijetu, pa i u Europi u tim trenucima poseže za većim porezima. Jer to na ionako smanjenu potrošnju koja je do tada bila dodatno još utječe i na smanjenje potrošnje, pa da se i SDP nije slagao, dakle sa uvođenjem novih poreza. Ja bih samo evo podsjetio, nisam tada htio ispraviti netočan navod, ali bih htio podsjetiti gospođu Zgrebec da je upravo u to vrijeme i klub SDP-a i pojedini ekonomski stručnjaci u SDP-u su predlagali također uvođenje novih poreza. Dakle, poreza na kapitalnu dobit, povećanje poreza čak i na kamate, porez na imovinu itd. itd. Tako dakle da nije točno da i vi u to vrijeme niste predlagali određene promjene u poreznom sustavu. I ja mislim dakle da su postojale dvije mogućnosti. Dakle, ili dalje smanjivati rashode u državnom proračunu ili povećati prihode s aspekta, dakle i sa mogućnošću povećanja određenih poreza. Ja držim danas gledajući sa jednim odmakom od te 2009. godine da je Vlada ispravno postupila tada uvodeći porez, jer je sačuvala makroekonomsku stabilnost u državi i jer je uredila javne financije. A ono što je ne manje važno omogućeno je dakle da se i mirovine i plaće svih zaposlenih u javnom sektoru uredno gotovo u dan isplaćuju, a da pri tome nije došlo do smanjenja niti od bilo kojih socijalnih prava u 2009. godini, da nije došlo do smanjenja plaća zaposlenicima u javnom sektoru i da nije došlo do smanjenja mirovina. No, ono što još želim reći i nije točno dakle da niti jedna Vlada u Europi ili u svijetu u tim vremenima nije posizala za izmjenama poreza i povećanjem poreza. Čak i neke države u našem okruženju su u to vrijeme također koji su bili u sličnoj situaciji povećali poreze, pa primjerice evo i nama susjedna država Republika Slovenija. No, ono što je tim rebalansima učinjeno, dakle postignuta je makroekonomska stabilnost s jedne strane. Ali s druge strane postignut je cilj da Hrvatska dakle uredi svoje javne financije, da nije došlo do povećanja deficita državnog proračuna ili nije došlo do značajnijeg povećanja deficita državnog proračuna što ukazuje, dakle da je Vlada tada potpuno ispravno postupila. Da ne govorim, dakle da i krizni porez koji je uveden sa ciljem da omogući raspodjelu sredstava na način da onim građanima imućnijeg i boljeg imovinskog stanja uzme više kako bi preraspodijelila onima koji imaju manje i time jasno zadržala to ustavno načelo socijalne jednakosti i pravednosti. No, o tome govorim i o tome sam već puno puta rekla i Ustavni sud je dao svoj pravorijek kada je rekao, dakle da je uvođenje kriznog poreza bilo legitiman cilj hrvatske Vlade da očuva s jedne strane makro ekonomsku stabilnost u državi, a da s druge strane dakle omogući, dakle da se normalno isplaćuju i plaće zaposlenicima i mirovine koje su u to vrijeme kada je donesen treći rebalans državnog proračuna dakle bile ugrožene. To je dakle s jedne strane. A s druge strane tim rebalansima, rebalansa državnog proračuna omogućeno je da se Hrvatska pozicionira na svjetskom tržištu, na europskom tržištu kao država uređenih javnih financija. O tome je već i gospodin državni tajnik u nekoliko navrata govorio, dakle da je to pokazano i kroz plasiranje obveznica na svjetskom tržištu. Dakle, da svijet vjeruje Hrvatskoj, vjeruje Hrvatskoj, da je Hrvatska sposobna sama uređivati svoje financije, a što vjerujem da se slažete sa mnom da nije slučaj u državama koje su danas članice Europske unije i koje prolaze kud i kamo veću krizu nego Republika Hrvatska i koji su sa svojim financijama u kud i kamo težoj situaciji. Stoga mi je bilo drago čuti kolegu Marića kada je u svom uvodnom dijelu u ime kluba govorio svoja saznanja i sve ono što je čuo u francuskom Parlamentu kada je francuski parlamentarni Odbor za financije i proračun, odnosno njegov predsjednik govorio pohvalno o svim mjerama hrvatske Vlade, o financijama u Republici Hrvatskoj, o stanju proračuna u Republici Hrvatskoj i na taj način je potvrdio sve ono što ja sad želim reći a i sve ono što mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice u tom smislu želimo istaknuti. sve to zajedno omogućilo je da hrvatska Vlada danas može izaći sa programom gospodarskog razvitka, sa programom gospodarskog oporavka i da je kroz te mjere gospodarskog oporavka su praktično ukinute stope kriznog poreza prije nego što su one samim donošenjem kriznog poreza bile utvrđene, a to je dakle 31. prosinca 2009. godine. rebalans državnog proračuna, kroz sve ono što je rađeno u prošloj godini, kroz sve one mjere koje su u međuvremenu donesene od strane hrvatske Vlade, omogućeno je dakle da se i krizni porez koji je izazvao značajne podjele u hrvatskoj javnosti, prva stopa ukida 1. srpnja, a druga stopa ona viša stopa od 4% ukida se dakle 1. studenog. I jasno dakle da nizom mjera koje će se već u ovoj godini provesti, a koje čine sastavni dio programa gospodarskog oporavka, jasno da će već svi hrvatski zaposlenici, svi hrvatski građani osjetiti na određeni način bonitete koji proizlaze iz samog gospodarskog programa, da ne kažem da će dakle do kraja godine primjerice hrvatski radnici, hrvatski zaposlenici koji imaju prosječnu plaću od 4 tisuće kuna, samo tim mjerama već imati povećanje plaća po 170 kuna, u jednom dijelu dakle zbog smanjenja one prve stope poreza na dohodak, a u drugom dijelu zbog privremenog ukidanja kriznog poreza. I nizom drugih dakle mjera možemo iščitati dakle da je, da su svi oni koraci koji su poduzeti tijekom 2009. godine omogućile su i ovi program mjera, a i s druge strane što je ne manje važno, dapače važnije, dakle da su stabilizirane javne financije i da niti plaće, niti mirovine u 2009. u 2009. godini, a niti sva ona druga socijalna prava koja se vezuju uz državni proračun, i koja se financiraju iz državnog proračuna nisu bila ne ukinuta, nego nisu bila i smanjena. Stoga jasno dakle da podržavam ovakvo izvješće o izvršenju državnog proračuna za 2009. godinu. Hvala. Hvala lijepo. Imamo dvije replike. Najprije kolegica Zgrebec. Izvolite kolegice. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačiću, da SDP je predlagao drugačiji raspored poreznog tereta građanima. Ono što je naš sada najveći problem u proračunskim prihodima koji se odnose na porez su upravo ti porezi koji su na potrošnju i na dohodak zaposlenih i umirovljenika u ovih godinu godinu dana zadnjih dakle kroz ovaj posebni porez na dohodak. Oni smanjuju kupovnu moć u doba kad imate pad proizvodnje i smanjujete kupovnu moć, vi zapravo ništa niste učinili. Jest, neke države su uvele i veću stopu PDV-a, uvele su i taj dodatni porez, pa su ga nakon 2 mjeseca ukinule, jer su vidjeli da to nema efekta. Mi uporno kažemo neka ide, makar vidimo da to nema efekata. Znate, problem je u poreznom sustavu Hrvatske zato što ona ima drugačiju strukturu poreznih prihoda od čitavog svog okruženja. Naši su dominantni porezi, porezi na osobnu potrošnju, dakle PDV, trošarine. Na visokoj razini cijene, bruto cijene rada koja je jako visoka za naše gospodarstvo, ali je niska u neto primanjima i to je problem kad se oporezuje dodatno. Mi imamo ispodprosječno oporezivanje dobiti od imovine, mi nemamo uopće poreze, ili vrlo simbolično poreza i to samo u prometu od imovine. Mi ne oporezujemo. Imamo nekakvu i paraporez, paraporez, tzv. komunalnu naknadu koja je ostala iz socijalizma i to 20 godina ništa ne radimo. Mi nemamo ili imamo ispodprosječnu zastupljenost ostalih poreza. Dok druge države smanjuju poreze na potrošnju da bi stimulirale potrošnju svojih građana, mi u masi povećavamo a ne obuhvaćamo neke druge porezne prihode, dakle od imovine, od kapitala, od prihoda od onog kapitala koji nije, od one imovine koja nije u funkciji itd. Da, ja sam rekla mi jesmo predlagali, ali nove poreze a ne koji već ionako su previše guše i budžet građana, ali i troškovi …/Ne lijepo. Odgovor na repliku kolega Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ma vidite gospođo Zgrebec, ja sam htio reći dakle da nije točno ono što ste vi u uvodu rekli, i da nije dobro, i da nije, točno ste tako rekli, dakle da nije dobro u tim vremenima smanjene potrošnje uvoditi nikakve nove poreze koji će dalje doprinijeti smanjenoj potrošnji, a time onda i direktno manjem iznosu sredstava u državnom proračunu, nego da je točno da ste i vi predlagali određen poreze na ono čime se mi tada nismo složili. Tada u 2009. godini, što kvantum tih sredstava, koja ste vi predlagali apsolutno nisu bila dovoljna da bi zadovoljili potrebe državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na plaće, u dijelu koji se odnosi na mirovine i sva ona sredstva u državnom proračunu koja su već unaprijed zadana i raspoređena krajnjim korisnicima državnog proračuna. Prema tome, zbog toga te vrste poreza koje ste vi predlagali ne bi bili mogli ispuniti kratkoročne mjere koje su ispunjene uvođenjem kriznog poreza, i koje su ispunjene izmjenom poreza na dodanu vrijednost, jer su upravo ti prihodi vrlo se brzo vrate u državni proračun i njihov iznos omogućava uredno servisiranje svih onih potreba koje proizlaze iz svih svih onih korisnika koji su oslonjeni na državni proračun. I druga stvar, dakle o mnogim porezima koje ste vi maloprije spomenuli, hrvatska Vlada nije rekla da ih kroz jedan duži period neće promišljati i mislim da su određeni porezi i izmjene u poreznom sustavu se već sada vezuju uz program gospodarskog oporavka, prema tome postoje i o tome ministar financija već nekoliko puta govorio, mogućnosti da se zadire u drugačiji tretman poreza na imovinu, poreza na imovinu, ali da u ovom trenutku dakle kad je trebalo promptno i brzo reagirati mjere koje ste predlagali, a to je uvođenje novih poreza koje je SDP predlagao nije bio dovoljan i siguran jamac da će državni proračun moći normalno biti izvršen do kraja 2009. godine. Hvala. Druga replika, kolega Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Bačić, moram se osvrnuti na, još jedanput na događanja u francuskom parlamentu kad je posebni izvjestitelj potpredsjednik odbora njihovog za financije i državni proračun pohvalio i kazao u posebnom izvješću o stanju ekonomskoj u Hrvatskoj da je jedini ozbiljni paket mjera donijela Vlada od '90. do danas ekonomskih mjera otkada je predsjednica Kosor predsjednica Vlade. Da je to najozbiljniji paket mjera. Ali isto tako ukazali su i na još, posebno je meni bilo zadovoljstvo čuti to jer su rekli problemi koji vas koče upravo su oni koje, o kojima vi govorite u Saboru često, da su poslodavci zlouporabili krizu i da su otpustili više ljudi nego što je trebalo 3,7% je porast stope nezaposlenosti, a maksimalna …/Ne razumije se./… u zakonu i ekonomskim zakonitostima je mogla iznositi 2,9. Skoro 1% je posljedica zlouporaba. I isto tako da se banke ne ponašaju u Hrvatskoj u smjeru i u cilju ekonomskog razvitka i probitka, nego da imaju nisku kreditnu aktivnost i visoke kamatne stope kako aktivne tako i pasivne. A u njihovim prihodima, evo danas možemo ovdje čitati da je 90 tisuća kuna neto mjesečni prihod, to nije točno. Ako se godišnji neto prihod evo ovog gospodina ovdje podijeli sa 12 onda on iznosi 400 tisuća kuna neto. I u Hrvatskoj kao što se pijevci ponašaju i misle da sunce izlazi zbog njihovog kukurijevanja, tako u Hrvatskoj bankari misle da i gospodarska aktivnost i država treba postojati samo zbog banaka i zbog njih. Hvala. Hvala kolega Marić. Odgovor na repliku kolega Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa slažem se kolega Marić sa svime onime što ste uvodno i u ime Kluba rekli a i onime što ste sada nadopunili poglavito u dijelu u kojem u ste govorili o participiranju odnosno sudjelovanju bankarskog sustava odnosno poslovnih banaka u nadilaženju krize koja je u Republici Hrvatskoj. A posebno moram reći da sam sada poslušao onaj dio u kojemu ste govorili o svemu onome što je predsjednik i vaš kolega predsjednik Odbora

i Hrvatska narodna banka i Svjetska banka i sve relevantne financijske institucije rekle kade je u pitanju program gospodarskog oporavka kojega je sačinila Vlada Republike Hrvatske. A da tome nije tako, vjerojatno ne bi ni ova posljednja vanjskopolitička turneja predsjednice Vlade bila ovako uspješna da je praktično u svim prijestolnicama Europe, pa i jučer u Washingtonu dobila pohvale za taj program koji je osmišljen na nivou Hrvatske vlade i za čiju je provedbu ona sama preuzela osobnu odgovornost. **Friščić, Dalje slijedi raspravu uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite kolegice. žaloste ovakve rasprave o izvršenju državnoga proračuna koje tako ne uzmu baš pozornost i koje mi se čini da bi trebale kod zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru, kolegice i kolege, uz donošenje i na neki način kontrolu njihove provedbe jedna od važnih zadaća koje imamo kao zastupnici je donošenje državnog proračuna kao i kontrola samog trošenja novca iz državnog proračuna i je li ono što smo izglasali u državnom proračunu upravo potrošeno na način na koji je bilo mišljeno i namjere za koje je bilo planirano. U raspravi želim kratko reći zapravo o tri stvari. Prvo ja mislim da imamo kao zastupnici i kao Sabor jedan gotovo supstencijalni problem sa Zakonom o proračunu odnosno konkretno njegovom odredbom koja kazuje da unatoč tome što po našem Ustavu je Hrvatski sabor taj koji donosi državni proračun Vlada svojim odlukama može donijeti odluku o preraspodjeli proračuna. Da se te odluke Vlade o preraspodjeli proračuna zadržavaju unutar razdjela, još bi čovjek rekao, dobro neka, ne može se baš sve isplanirati, posebno ne na ovu razinu na koju mi planiramo svoj proračun. Međutim, Vlada si daje za pravo pomicati sredstva i među razdjelima. Nama Ministarstvo, izglasamo x milijuna kuna, na kraju godine u izvršenju on ima x plus 10 jer mu je Vlada u rebalansu dodala deset ili uzela pet ili radila takve stvari. Stoga ja kolegice i kolege predlažem obzirom da je proračun kojega mi izglasamo je onako prilično fluidan dokument i zapravo Vlada s njim može raditi što hoće, da iskoristimo sada naprosto promjenu Ustava i da kažemo da Vlada donosi proračun, kada i ovako i onako s tim proračunom radi što hoće, izglasali mi ili ne izglasali mi, ovakav ili onakav. Naprosto radi s njim što hoće. Tako da u tom kontekstu svaka rasprava o izvršenju tog proračuna je pomalo i besmislena. Jer s jedne strane velim ispretumba sve ono što smo mi izglasali, a s druge strane tim odlukama o preraspodjeli se na kraju godine se sve narihta da tako kažem da ti indeksi budu dobri i da to sve izgleda jako dobro nama u izvršenju u smislu ove indeksacije. Nama je Ministarstvo obrazovanja i znanosti, ne za ovu 2009. o kojoj pričamo, nego recimo za 2008. imalo 4 preraspodjele u 12. mjesecu da bi naštimalo sve brojke, i uredno se naštimavaju brojke i uopće ne znam zašto zašto smo Vladi dozvolili tu ovlast da zapravo mijenja odluke Hrvatskoga sabora. Druga stvar o kojoj želim govoriti tu bih molila odgovor gospodina državnog tajnika je vezan uz izvještaj o korištenju proračunske zalihe. Po Zakonu o proračunu proračunska zaliha se koristi za nepredviđene izdatke koji nisu mogli biti planirani, za koje se zna, koji nikada se prije nisu pojavili, odnosno za elementarne nepogode, katastrofe i slične stvari. kolege, jeste li vi pogledali izvještaj o korištenju proračunske zalihe? Gospodine državni tajniče ja vas molim da nam kažete koji su kriteriji za korištenje proračunske zalihe. Primjerice, jedan sportski događaj za koji se godinu i pol dana znalo da će biti, da će se dogoditi, milijun i 500 tisuća kuna iz proračunske zalihe. Nemojte mi reći da nešto za što postoji promotivna kampanja godinu i pol dana da je nepredviđeni trošak. Nepredviđeni događaj. kažem jedan tip ljudi koji su korisnici sredstava proračunske zalihe. Drugi tip su općine. Jedinice lokalne samouprave, općina ova, općina ona. I to molim vas koje obrazloženje, realizacija započetih projekata i tekuće poslovanje. Za financiranje nepredviđenih rashoda i molim vas što je ovo osiguranje neophodnih funkcija iz njenog djelokruga. Oprostite, ako općina ne može financirati neophodne funkcije iz djelokruga ne treba biti općina. Ili ne znam dakle, to je gotovo trećina korištenja sredstva proračunske zalihe i treći tip su neke udruge, neke neke manjinske zajednice, imaju tu privilegiju da se ne moraju javljati na javne natječaje kao neke druge. Oprostite ne možete mi reći da nevladina udruga dobi gotovo milijun kuna sredstava iz proračunske zalihe za redovno poslovanje a ostalih 100 tisuća udruga u Republici Hrvatskoj to ne dobije, zašto je to ova dobila, druge nisu, redovno poslovanje, ne projektno. Ili ne znam manjinska zajednica. Oprostite financiranje zajednica nacionalnih manjina zna se kako funkcionira i zna se kako piše u proračunu i tako treba biti transparentno napravljeno. DA netko zločesti hoće tumačiti Izvještaj o korištenju proračunske zalihe bi rekao pa da to Vlada kako po prigodi dođe kupuje naklonost ove ili one grupacije. Naprosto, proračunska zaliha za to ne može služiti ja vas molim koji su to kriteriji da ovim pogotovo općinama i nekim nevladinim udrugama za redovno poslovanje, ne projektno, dajemo sredstva iz proračunske zalihe, za koje, po zakonu o proračunu moraju koristiti za nepredviđene ili za elementarne nepogode. Još jedan primjer. Nastup Hrvatskih sportaša na Zimskim olimpijskim igrama 4 milijuna kuna. To doista država treba financirati. Naši sportaši tamo trebaju biti ali nemojte mi reći da nastup hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama ne predviđeni rashod, nepredviđena aktivnost nismo znali da će ići na olimpijadu i da se olimpijada održava. A uredno ta stavka financiranje sudjelovanja hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama postoji u samom proračunu u razdjelu Ministarstva obrazovanja. Tamo u nekom rebalansu skidamo onda posebnom odlukom Vlade dobijaju to iz proračunske zalihe. Pa ako to treba i treba im dati novce, ajmo odmah staviti u proračun da se zna da se zapravo ne ovisi o milosti ili nemilosti Vlade pa onda tko zna uz koji račun će se novci dobiti ili se neće dobiti. Stoga vas molim zaista odgovor o tim kriterijima. I treće o čemu želim govoriti je izvršenje proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta čini mi se da se može govoriti o izvršenju proračuna u mnogim drugim takvim ministarstvima. Jedina stavka, jedini konto na koji se proračun prebacio sa indeksom 130 su vam kamate zaprimljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Što to znači? To znači da smo potpisali neke kredite a da nismo imali projekte na koje bi te novce iz kredita mogli potrošiti. Onda plaćamo penale za ne povučene kredite. Oprostite, u recesijskoj godini za to nemamo dovoljno luksuza da radimo i to se poveća za 30%. Mislim red veličina vam je 68 milijuna, dakle ne govorimo o 100 ili 200 ili 500 tisuća kuna. Zato što nismo napravili projekte pa plaćamo penale na ne povučena sredstva kredita 12 milijuna od u bankama u recesijskoj godini gdje se sve štedi. Imate i kontra primjera. Jedini korisnik unutar toga razdjela obrazovanja i znanosti koji je potrošio 45% od onoga što mu je bilo namijenjeno i planirano. Dakle podbacio je da tako kažem je Agencija za strukovno obrazovanje. A to je nešto gdje ne da je trebao biti 45 nego 145 ne samo vezano uz zakonodavstvo koje smo donijeli, već i za sve ono što se radi na izradi kvalifikacijskog okvira ili barem se priča da se radi, ali očito da se priča, a ne radi. Dakle u smislu osposobljavanja mladih ljudi. Strahotno je kolegice i kolege kada pogledate izvršenje proračuna za europske projekte iz europskih fondova u ovom dijelu obrazovanja i znanosti. Ili nemamo projekte ili nemamo novce s kojima bi sufinancirali ili naprosto ne znamo što da radimo. Imamo europske novce koje naprosto ne iskorištavamo. To tu u izvršenju piše i nikome ništa.

Ovaj dokument izvršenja proračuna je zgodan i zbog toga što se vidi kako zapravo neki projekti za koje smo govorili da su nam prioritetni kakav im je zapravo i stvarni tretman. Usavršavanje nastavnika, razvoj strukovnog obrazovanja, onda recimo razvoj odgojno obrazovnog sustav sve ono ... priča. To je na indeksima 40, 50, 60 ništa se nije radilo. A ponavljam u kriznoj situaciji jedina stvar koja nas može izvući dakle osim ovih mjera da zapravo sustav profunkcionira dugoročno gledano je ulaganje u obrazovanje i razvoj obrazovnog sustava, nuđenje ljudima više kvalifikacija. Mi samo da to ne radimo već zbog nesposobnosti ljudi koji upravljaju u sustavu plaćamo penale na ugovorene novce koje nismo sposobni dići sa ceste. Zahvaljujem. **Friščić, Kolege Linića nema. Prema tome, iscrpili smo sve prijave za raspravu. Zaključeno se javio državni tajnik kolega Zdravko Marić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo na kraju rasprave o izvršenju proračuna za 2009. dozvolite samo nekoliko opaski. je bio više ja bih rekao fokusiran općenitije naravi za samo izvršenje proračuna. Dosta smo čuli i o međunarodnim iskustvima, a i na neki način i pogledu prije svega Francuske i pojedinih njenih čimbenika, prije svega parlamenta u ono što se događa u fiskusu, odnosno Republike Hrvatske. Dozvolite mi evo sada na kraju smo imali od uvažene zastupnice Lugarić nekoliko konkretnih pitanja, pa da se na to onda referiram. Krenut ću sa sa preraspodjelama, dakle Zakonom o proračunu. Ono što je i Sabor izglasao i zapravo što je u biti i u nekakvoj velikoj mjeri ne odstupa odnosno u potpunosti je u skladu sa nekakvom međunarodnom praksom da se omogući i da mogućnost preraspodjele određenih sredstava. To je potvrđeno i prošle godine u drugoj polovici srpnja kada je Ustavni sud donio odluku kojom je potvrdio odnosno odbio na taj način prijedlog odnosno ocjenu ustavnosti za mogućnost preraspodjela u okviru izvršenja proračuna iz razloga upravo onoga kojeg smo mi stavili to u originalno u Zakon o proračunu, a ta je da se ipak da mogućnost jedne određene fleksibilnosti odnosno mogućnosti utjecaja u promjenjivim okolnostima. Mislim da je 2009. zaista pokazuje jednu više nego najbolji mogući primjer ovakve jedne konstatacije. Međutim, ono što je važno ono što ste i vi spomenuli dakle preraspodjele sredstava sa micanjem odnosno premještanje s jedne stavke na drugu stavke, međutim u Zakonu o proračunu vrlo jasno piše "Preraspodjele sredstava ne mogu ići na uštrb povećanja ukupne razine rashoda niti mogu i smiju djelovati na promjenu rezultata ukupnog proračuna". I to zapravo je u skladu kako sam rekao i malo prije sa međunarodnom praksom. Što se tiče proračunske zalihe, ja bih se isto tu nadovezao manje više na sličan odgovor što sam vam malo prije rekao. Vi ste naveli nekoliko primjera. Između ostalog ovo je jedna od najvećih stavki koja je u proračunskoj zalihi prošle godine bila izvršena a to je bilo za Zimske olimpijske igre. Naravno da smo znali da su Zimske olimpijske igre u Vancuveru i naravno da smo ih planirali u proračunu i to se vidi sa pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora, ali u trenutku planiranja proračuna u tom trenutku nisu bili poznati svi parametri prije svega i ukupan broj hrvatskih olimpijaca koji će između ostalog tamo sudjelovati. A naravno da i ono što ste i sami rekli neki novonastali ili nepredviđene okolnosti mogu biti nekakvi dodatni troškovi ili određene stavke koje jednostavno u datom trenutku nije moguće planirati. Slične okolnosti se mogu zapravo na neki način obrazložiti kod ostalih stavki. To je sve što je planirano, dakle kod općina po istom principu praktički. Dakle, tu nisu nekakvi veliki iznosi kao što sami vidite. Dakle za određene projekte, za određene stvari na koje zapravo nisu bile dovoljno predviđena sredstva. ... Natječaj isto ja vam ponavljam. Isto kao što ste rekli vezano za Olimpijski odbor, dakle za olimpijske igre. Dakle imate planirana sredstva, možete planirat ali dogodilo se nešto, u ovom slučaju možemo za Olimpijske igre reći sigurno pozitivno. Nepredviđeno je da se netko od dodatnih hrvatskih olimpijaca kvalificirao i plasirao zapravo tamo. tamo. I dozvolite mi samo na kraju da vam kažem još i za kamate. Dakle i uvodno sam rekao, kamate to ste vidjeli, da 500 milijuna kuna na razini ukupnog državnog proračuna financijski rashodi odnosno kamate rastu. Međutim, isto tako u članku 55. Zakona o proračunu isto tako piše da proračun se naravno izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama. Otplate glavnice i kamata državnog duga i državnih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih. Upravo je to, zapravo najbolje ocrtava ono što se događalo i prošle godine, dakle financijski rashodi odnosno kamate, prije svega kamate na dug odnosno rashod za dug iz proteklih razdoblja, nešto na što vi u datom trenutku ne možete utjecati što se na svjetskim i međunarodnim, a zapravo i domaćim financijskim tržištima dogodilo da su te kamate zapravo porasle i vi onda imate i sukladno proračunu mogućnost zapravo probijanja tih stavki iz razloga što jednostavno tu kamatu vam nitko neće niti otpisati niti oprostiti. I evo vidim da imate i ispravke netočnih navoda tako da u svakom slučaju ja na kraju se zahvalim još jedanput na raspravi. Ono što je na neki način i sukus ne samo ove zadnje rasprave i mojih odgovora, ono što smo čuli u raspravi i meni je drago da sam kod većine zastupnika, bez obzira podržavali ili ne podržavali izvršavanje proračuna, da ste primjetili da 2009. godina sigurno je bila jedna vrlo izazovna godina, prije svega u segmentu planiranja, ali još više u samom izvršavanju. Svi ste jako dobro apostrofirali i zatvorenost financijskih tržišta i u svijetu pa i doma, ali isto tako i prepoznali ste sve te napore i sve te mjere koje su poduzete. Naravno da to ovisno ovisno o ne samo nekakvim preferencijama i mišljenjima odnosno odnosima mogu biti karakterizirane kao popularne ili nepopularne, ali u konačnici mislim da opet treba, kada podvučemo crtu za 2009. godinu i kada se na neki način usporedimo ne samo sa drugim zemljama u okruženju nego i općenito kada pogledamo da uz sve one izazove koje smo imali mi smo taj proračun uspjeli zatvoriti i izvršiti. Nakon nekoliko godina fiskalne konsolidacije i smanjivanja proračunskog deficita prošle godine deficit je bio povećan na 3,2% sve skupa, dakle državni proračun 2,9. Ove godine izazovi se i dalje nastavljaju, niti jenjavaju niti je itko očekivao da će se to tako dogoditi. Dakle, u svakom slučaju ili na strani prihoda u smislu punjenja proračuna, a i na strani rashoda u smislu podmirenja svih obveza i izvršavanja rashoda. Evo, hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala državnom tajniku. Imamo dvije prijave ispravaka navoda. Najprije kolegica Sobol. Netočna je izjava gospodina državnog tajnika vezano oko financiranja iz tekuće pričuve da se to radi o nepredviđenim troškovima pa i kad su u pitanju određene općine. Sve te općine imaju svoje prihode koje dobivaju iz državnog proračuna i ako stoji stavka da je Općina Velika dobila za financiranje infrastrukturnih i ostalih projekata na području Općine Miljoni 500 tisuća kuna, recimo između ostalih jedna od općina. Ili za financiranje nepredviđenih razvoja osiguranja, neophodnih funkcija iz njenog djelokruga i to se, molim vas, daje iz tekuće pričuve A sad ću iskoristit pa samo reći da između ostalog se iz tekuće pričuve dalo i u Sjedinjene Američke Države, u New York za potporu obnovi krova Župne crkve Sv. Rafaela. Ili da ne kažem da iz tekuće pričuve dobivale su i pojedine udruge da bi proslavile između ostalog Majčin dan. Molim vas, i sad reći da se tekuća pričuva koristila na način kako je to predviđeno zakonom. Sigurno ako je predviđeno da Vlada rasporedi onda je to u skladu sa zakonom. u nekim općinama, uzmite Općinu Zlatara gdje je gazda završio u Remetincu i ostavio 7 milijuna duga, 3,5 milijuna je proračun a tete u vrtiću nisu dobivali plaću i ovi su htjeli iskopčati plin da ne idu djeca u vrtić. Pa vas pitam jel bi tu intervenirali ili ne bi, a to je jedna od intervencija. Kolegice Lugarić, vi ste još. Marija (SDP)** Dakle, netočan je navod gospodina državnog tajnika da su ova sredstva u razdjelu Ministarstva obrazovanja i znanosti za kamate po kreditima rasle zbog promijenjenih uvjeta kreditiranja. To nisu one klasične kamate, to su penali za nepovučena kreditna sredstva ugovorena jer nismo projekte napravili. Ja sam o tome govorila, ne financijskom dijelu. Ja ne znam kako vi date svojim korisnicima proračuna pa i ministarstvima nekima dozvolu da sklapaju određene zajmove bez projekata i onda da plaćamo penale. Pa nemamo za to novaca, za plaćat penale za nepovučena sredstva. O tome se ovdje radi. Mislim, budete vi tu pojasnili. Normalno je da najprije dobijemo kredit, ali bankari su takvi, nema Zdravka, on je o tome govoril, onda tek možeš projekt kandidirati a novce povući dok se završi. U međuvremenu ti ubiraju ovu kamatu koju ste vi rekli, ali to treba demonizirati maksimalno i ja se slažem da na takvim pozicijama treba najmanje novaca trošiti jer je to cijena onoga što nemamo pa onda još na to i nešto izdvajamo i plaćamo. No evo, došli smo do kraja pod ovom točkom dnevnoga reda. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Danas i nećemo ići dalje jer evo rekli smo do 16 sati da ćemo raditi. Nastavit ćemo sutra sa Izvješćem o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2009. godinu, to je 10. točka dnevnog reda, uobičajeno u 9,30. A u 20 sati vas pozivam i još jedanput podsjećam da se nađemo u HNK-u na